Уважаеми колеги, проявих максимален толеранс към народните представители във връзка със събирането в пленарната зала. Започваме с: ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ. Първо ще Ви информирам за новопостъпилите питания за периода 12 юли – 18 юли 2013 г. Постъпило е питане от: - народните представители Петър Василев Мутафчиев и Георги Гьоков към Данаил Папазов – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно настоящето и бъдещето на БДЖ. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 юли 2013 г.; на 26 юли 2013 г.; - народните представители Страхил Ангелов и Деница Златева към Искра Михайлова – министър на околната среда и водите, относно комплексни мерки за преодоляване на проблеми, които могат да възникнат вследствие на променената концепция за третирането на ДДС за водните проекти. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 юли 2013 г.; - народните представители Страхил Ангелов и Деница Златева към Петър Чобанов – министър на финансите, относно мерки за преодоляване на проблеми, които биха могли да възникнат вследствие на променената концепция за третирането на ДДС за водните проекти. за водните проекти. Следва да се отговори в пленарното заседание на 26 юли 2013 г. От „Парламентарен контрол” са дублирали двете питания. Те са внесени на различни дати, но на практика имат идентично съдържание. Постъпило е питане от Емил Костадинов към Искра Михайлова – министър на околната среда и водите, относно Проект за изграждане на депо за твърди битови отпадъци – регион Благоевград. Следва да се отговори писмено до 1 август 2013 г. Писмени отговори за връчване. Писмен отговор от: - министъра на земеделието и храните Димитър Греков на питане на народния представител Семир Абу Мелих; Абу Мелих; - министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Добрин Данев; Добрин Данев; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на въпрос от народния представител Петър Мутафчиев;

Златева; - министъра на здравеопазването Таня Андреева Райнова на въпрос от народния представител Деян Дечев; Деян Дечев; - министъра на здравеопазването Таня Андреева на въпрос от народния представител Милка Христова; Христова; - министъра на културата Петър Стоянович на въпрос от народния представител Димчо Михалевски; Михалевски; - министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на въпрос от народния представител Димчо Михалевски; - министъра на културата Петър Стоянович на въпрос от народния представител Димчо Михалевски; Михалевски; - министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народния представител Деян Дечев; - министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на питане от народните представители Димитър Бойчев и Иван Вълков. Уважаеми колеги, според обявлението за днешния парламентарен контрол трябва да започнем с разисквания по питането на народния представител Корнелия Нинова към министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов, относно изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Има ли искания за изявления от парламентарни групи, или ще ги направите по-късно? Заповядайте, господин Минчев господин Минчев – изявление от името на Парламентарната група на Коалиция за България. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! По Светия календар на Българската православна църква утре е Илинден ден, наречен на Светията, комуто в небесните поселения подвластни са стихиите и гръмотевиците. Иконописците го изобразяват с колесница, теглена от буен конен впряг по калдъръма на облаците. Но в българската история отблясъците от подковите на конете и искрите от страховития громол на колелата бледнеят пред оглушителния гръм и ослепителния блясък на порива за свобода, изригнал като вулкан в душата на българския народ преди 110 години. часа сутринта на 2 август 1903 г. по старостилния календар пламва фитилът на великия подвиг на саможертвата на въстаналия роб, за да избухне той като звезда в българската история и памет с непомръкващото зарево на вечната слава. Само за дни огънят на бунта от Смилево завързва в пламтящия възел на отприщената ярост всички селца и паланки на Битолска, Леринска, Костурска, Охридска и Кичевска околии и на крилете на надеждата изплита венеца на народния възторг и мъченичество в Крушево с прокламирането на славната Крушевска република. На 19 август – Преображение, въстанието избухва в Одринския революционен окръг. Освободени са десетки села в Странджанско, както и крайморските градове Василико и Ахтопол. Ражда се и Странджанската република и цели 26 дни тя удържа свирепия юруш на многохилядните войски на империята. Серския революционен окръг въстанието е насрочено за Кръстовден – 14 септември, но избухва по-рано, за да запише с кръвта на хиляди жертви паметните свидетелства на жестокия сблъсък в Серско, Мелнишко, Горноджумайско и Драмско и да роди чутовния подвиг на четата на войводата Радон Тодев. На 22 септември цялата смъртна дружина от 70 човека заставя свещеника на църквата в Банско противно на християнския канон да ги опее приживе като мъртъвци. После четата се изтегля и заема позиция в местността „Света Богородица”, край село Годлево. Там момчетата на Радон Тодев водят пет часа сражение с 600 души аскер; водят сражение до смърт в изпълнение на своята клетва, но със своята саможертва успяват да спасят жителите на град Разлог, поели по бежанския път към свободните български предели. Никъде в преписки на жития и светци, и християнските мъченици не може да се намери податка за подобен пример, но в него е събрана цялата истина за несъкрушимата роля на илинденци и преображенци да заживеят свободни в единение със своите братя. И така те създават не легендата, създават основанието, правдата и честта на българските Термопили. Равносметката на Илинден и Преображение е славна и страшна! В Македония и Тракия в 289 сражения 26 хиляди въстаници се изправят срещу 350-хилядна турска войска. Загиват не легион, загиват 994 поборници, 4694 мъже, жени и деца са избити, изклани и изгорени живи от разярените табори на властта; 3122 жени и млади момичета са насилени и озлочестени; опожарени са 201 села и са изпепелени 12 440 къщи. Без дом остават 70 835 души, от тях над 30 000 успяват да стигнат до своите братя в България. Жертвите от страна на поробителя са 5325. И ако трябва да поясним за безпаметните днес, всичко започва от онзи злощастен конгрес през 1878 г. За него Симеон Радев с покруса записва: „Никой народ не бе минавал с тъй бърз преход от упоението на една сбъдната мечта в ужаса на една катастрофа. Целокупна България, осъществена за миг в Сан Стефано, бе раздробена на три части, чието единство си запазваше само скръбното причастие на една общо понесена неправда”. Съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г., въпреки помръкналата надежда, че националното обединение е възможно, даде основание на войводата Яворов да изповядва своето верую: „И ако за един кръст непременно е нужна една Голгота, ние ще кажем: тя е цялата европейска земя. И ако за една Голгота, непременно е нужен един връх, ние ще го назовем: Македония”. Уважаеми народни представители, примерът на илинденци и преображенци, и на всички, които със своята кръв и себеотрицание са създали най-красивите и страшни страници в българската национална история, трябва да подсеща и предупреждава и днес всеки българин, че България стои над всички нас, другото са само горчиви преходи по пътищата на историята. Мощното движение за присъединяването на българите от Тракия и Македония към Българското Отечество и мъченическият път на една народна Голгота, чиито връх е Илинденско-Преображенското въстание, 110-годишнината от което ще честваме утре, този път, както споменах, тръгна от берлинския диктат, премина през разгрома в Кресна и Разлог, продължи през учредяването на тайната Македонско-одринска революционна организация, зави през върховния Македонски комитет и мощното екзархийско движение. По-късно този път преля в други измерения и борците с други средства, и в други условия водиха борба, уви и срещу други поробители. Но и за героите от освободителните войни, за войниците от завоя на Черна и Каймакчалан, от Дойран и Криволак, от Булаир и Чаталджа, делото на илинденци и преображенци винаги е било пример и вдъхновение! Днес, докосвайки се до епопеята на Илинденско-Преображенското въстание, е невъзможно да не изпитваме едновременно и потресна горест, и синовна гордост гордост от саможертвата на дедите и горест от бляновете на едно поколение българи, които не търсиха основание за своята кръв и за своята памет в легендите за митични завоеватели, възседнали своя Буцефал, или в преситените мечтания за бюргерско доволство. От Охрид до Черно море и от Дунав до Бяло море народът положи своя жертвен кръст в името на свободата. И Гоце Делчев, и Михаил Герджиков, и Георги Кондолов и Кръстьо Асенов, и Борис Саратов и Стамат Икономов, и Пере Тошев и Лазар Маджаров, и Марко Лерински и Гьорче Петров, и Дамян Груев и Иван Гарванов, и Питу Гули и Никола Карев, и хилядите знайни и незнайни синове на България повтаряха клетвените стихове на поета: „Ще бъда твой! Кълна се майко, кълна се в хилядите рани на твоята снага разбита! Кълна се и в мечтите твои за бъдещност честита! С кръвта си кръст ще начертая от Дунав до Егея бял и от Албанската пустиня до Черноморските води! И тоя кръст на дух свободен всегдашния ще бъде път!” Нека не обраства с тревата на забравата този път! Нека помним делото на тези достойни синове на България! Те бяха велико поколение, което знаеше какво е цел, какво е мъжка чест и как се живее и умира за отечеството! Да почетем със ставане на крака и минута мълчание тяхната памет и да повторим: „Жив е подвигът на Илинден и Преображение! Да живее България! Колеги, предлагам да почетем паметта на загиналите в Илинденско-Преображенското въстание.

Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми госпожи и господа народни представители! Налага се да се пренесем от героиката на Илинденско-Преображенското въстание в по-скоро тъжната политическа реалност в България. Упълномощен съм от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи да представя официална позиция по последните разкрития на българската прокуратура. Уважаеми госпожи и господа, тефтерчето, което българската прокуратура намери в председателя на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, съдържа технологията на властовата система на ГЕРБ. Това е технологията на злото, което ни управляваше през последните четири години. Вероятно ще Ви изненадам, ако кажа, че съдържанието на това тефтерче е и уникалният, и последен шанс на господин Бойко Борисов да се разграничи от инициалите в него, ако, разбира се, е в състояние. Ако го направи – добре! Ако не го направи обаче, понеже не е в състояние – ще се окаже част от всичко това. И не просто част, а главатарят! Бих призовал господин Бойко Борисов да не подценява събуденото гражданско общество и да не се крие зад удобното „не знам какво означава ИФ или ЦЦ”. Никой няма да повярва, че ИФ може да бъде Искрен Фидосов, а ЦЦ да е Цветанка Цветанова, понеже изключвам да е Цецко Цачев. Тъй като протестите днес са за ценности, пак в този смисъл имаме призив и към основния говорител на ценностите – господин Росен Плевнелиев, който, за съжаление, и тук съм искрен, се оказа един от списъчния състав в тефтерчето. Да се ангажира с това тефтерче, защото трябва да го е усетил на гърба си, че няма по- арогантна гавра с ценностите на правовата държава от съдържанието Нека господин президентът не се ограничи с оправданието, че всичко му е чисто, а да изрази отношение към нечистотиите в тефтерчето. И понеже напоследък ни насърчава: „Добродетелният живот е наше упование и надежда”, ние сме готови да чуем гласа на протестиращите, но трябва да чуем гласа и на президента за съдържанието на това тефтерче. В него, в тефтерчето, е персонализацията на институционалния цинизъм на четиригодишното управление на ГЕРБ, на извратената от ГЕРБ и нейните лидери демокрация. Не вярвам протестите навън, които са срещу кабинета Орешарски, наред с това да са за реставрация на тъжната действителност от тефтерчето. Не вярвам! Не вярвам, че събуденото гражданско общество ще допусне енергията на протеста да се използва за реализирането на сценария за дестабилизация и бързи избори, след които инициалите от тефтерчето да вземат своя реванш. Това би била престъпна експлоатация на енергията на протестите от последните 35 дни. Ние сме наясно, че в една пулсираща демокрация не могат да бъдат самоцел нито пълният мандат на което и да е правителство, още по-малко обаче не може да бъде самоцел чиято и да е идея за незабавни избори. Днес българското общество е разделено. Никой няма право да чува гласа само на протестиращите срещу кабинета, защото има не по-малка част, които подкрепят кабинета в името на мерките, които кабинетът Орешарски не просто огласи като намерение, а които изпълнява и които отчита точно пред народа в края на всеки месец от тази висока трибуна. Аз днес не се наемам да броя кои са повече – протестиращите срещу кабинета или подкрепящите кабинета. Това не е въпрос и на социологическите сондажи. Това е въпрос от изключителните компетенции на суверена. Това се преценява на избори. Изборите бяха съвсем скоро. Кога ще бъдат следващите? Повтарям, не е въпрос на самоцелно решение, а въпрос на отчитане на публичния интерес, на националния интерес. Ако има воля, може да се намери пресечната точка на националния интерес, но за това е необходим диалог, парламентарен диалог. Затова очакваме освободената от грозни инициали партия ГЕРБ да заеме мястото си – това, което й е отредено от суверена, и да започне разговорите за националните приоритети. Всеки има своето задължение, независимо дали е управляваща партия или, по волята пак на суверена, й е отредена ролята на опозиция. Така е в демокрацията. Не можем да прегръщаме само статута си на управляващи. Налага се, и това е очарованието на демокрацията, да прегърнем и ролята на опозиция. Който не е в състояние да го направи, ще загуби и остатъчната си легитимност. Ние сме готови за парламентарен диалог без условия, в името на най-добрите решения за България. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря Ви, господин Местан. Други искания за изявления? Не виждам. Да пристъпим към обявения предварително парламентарен контрол. Ще започнем с разисквания по питане на народния представител Корнелия Нинова към министъра на труда и социалната политика господин Хасан Адемов относно изпълнението на Оперативна програма на човешките ресурси”. Ще припомня на народните представители, че министър Адемов отговори на питането на госпожа Нинова на 12 юли 2013 г., миналия петък. На същото заседание 62-ма народни представители от парламентарната група на Коалиция за България и парламентарната група на Движението за права и свободи внесоха предложение за разисквания по същото питане с приложен Проект за решение. Съгласно парламентарната процедура, разискванията бяха насрочени от председателя за днешното пленарно заседание в началото на парламентарния контрол. Своевременно, също според изискванията на правилника, предложенията за разисквания по питането и Проектът за решение бяха раздадени на народните представители на 17 юли 2013 Уважаеми колеги, ще Ви припомня накратко и каква е парламентарната процедура. Първо ще дам думата на някой от вносителите да представи в рамките на 10 минути мотивите и Проекта за решение по питането към министър Адемов. След това, в рамките на един час, парламентарните групи ще могат да изразят своето отношение по темата на питането, като парламентарното време е съответно: ГЕРБ разполагат с 25 минути, Коалиция за България – с 21 минути; Движението за права и свободи – с 9 минути; „Атака” – с 5 минути. След изявленията и изказванията на парламентарните групи министърът на труда и социалната политика, извън рамките на този час, ще има възможност да отговори на поставените въпроси и да изрази своето отношение към представения Проект за решение, след което Проектът за решение ще бъде гласуван от пленарната зала, което означава, уважаеми народни представители, да останете тук след приключването на тези дебати, за да гласуваме Проекта за решение. Освен това в рамките на парламентарната процедура по разискване ще можете да правите корекции и предложения за промени в текста на самия Проект за решение. за решение. Госпожо Нинова, от името на вносителите Вие ли ще представите Проекта за решение и аргументите на Вашето питане? Преди това, уважаема госпожо председател, моля на основание чл. 45, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да допуснем в залата госпожа Росица Янкова – заместник-министър на труда и социалната политика, и госпожа Наталия Ефремова – директор на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” в Министерството на труда и социалната политика.

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване процедурното предложение на госпожа Корнелия Нинова да бъдат допуснати представители на Министерството на труда и социалната политика в пленарната зала. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 64 народни представители: за 64, против и въздържали се няма. Преди да започнете, госпожо Нинова, уважаеми колеги, искам да Ви помоля да проследите дебата в пленарната зала и да участвате в гласуването на проекта за решение след неговото приключване. Заповядайте, госпожо Нинова. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Поискахме тези разисквания заради притеснението си, че има риск България да загуби средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, въпреки че в сравнение с другите програми тя е една от най-добре развиващите се засега. За нашите зрители и за слушателите, които проявяват интерес към тази тема днес, позволете накратко да представя какво е Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”. „Развитие на човешките ресурси” е рамка за усвояване на финансови средства от Европейския социален фонд и от националния бюджет за периода 2007-2013 г. Общата стойност на програмата е 2 млрд. 374 млн. лв. В рамките на оперативната програма са обхванати три важни политики: пазарът на труда, образованието и социалното включване. Приоритетните оси по програмата са: Приоритетна ос 1: насърчаване на икономическата активност на безработните лица; - Приоритетна ос 2: повишаване на производителността и адаптивността на заетите лица; Приоритетни оси 3 и 4: подобряване на качеството и достъпа до образование; - Приоритетна ос 5: социално включване и социална икономика; - Приоритетна ос 6: институции на пазара на труда, социални и здравни услуги; 7: транснационално и междурегионално сътрудничество; - Приоритетна ос 8: техническа помощ. Програмата беше утвърдена от Европейската комисия през месец октомври 2007 г. Към месец юли 2009 програмата беше на 14 то място по усвояване на средства, а в момента е предпоследна, зад нас е само Румъния. Четири години се говореше, че през 2009 г. програмите са били спирани. Уважаеми колеги, никога средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” не са спирани, през целия период, по никаква причина. В същия момент през последните години имаше пълно разминаване между планиране и реално усвояване на предвидените средства. Ще Ви информирам за състоянието на програмата по години: за 2011 г. бяха планирани да се усвоят общо 334 млн. лв., а са усвоени едва 174; през 2012 г. са планирани 584 млн. лв., а реално са усвоени 370; за 2013 г. са планирани 730 млн. лв., до момента са усвоени около 300 милиона. Средствата от Европейския социален фонд не служеха за надграждане в последните години, а за заместване на бюджетни средства. Четири години парите по Националния план за действие по заетостта бяха намалявани три пъти в сравнение с 2009 г. при огромен ръст на безработицата. Постоянно се променяха правилата и екипите, свързани с реализирането на отделните схеми, даваха се противоречиви указания, с месеци се бавеше възстановяването на средствата. За цялата 2010 г., уважаеми колеги, Министерството на образованието и науката бездейства и не договори нито един нов проект по Приоритетни оси 3 и 4. Правителството говореше за високи темпове на усвояване и не виждаше постепенното изоставане и изправянето пред риск от загуба на средства през 2013 През това време нивата на безработицата се удвоиха – от 6,9% през 2009 г. на 13,8 през 2013 Безработните и обезкуражените лица достигнаха 640 хиляди, което е над 20% от работната сила. Заетите български граждани, които имаха доходи от труд, намаляха с 400 хиляди. Увеличи се бедността, изостри се социалното напрежение в редица региони на страната и различията вместо да се намаляват се увеличават. Не се предприеха никакви действия за повишаване качеството на образованието и обвързването на образователните програми с реалните нужди на българската икономика. При наличието на толкова остри социални проблеми България, както казах, е изправена пред риска да загуби средства от Европейския социален фонд. Още малко числа: изпълнението на програмата към 30 юни 2013 г.

разплатени средства: 1 млрд. 76 милиона, 45% от програмата; верифицирани разходи: 871 милиона, тоест 37% от програмата, и сертифицирани разходи 816 милиона – 34%. Казвам тези факти и числа, защото 2013 е последната година от първия програмен период, когато трябва да завърши разработването на проекти и договарянето им. Има още две години до края на 2015 г. за довършване и разплащане на проекти, но от данните към месец юни е видно, че няма проблеми до края на годината да бъде договорен общият бюджет. С разплащането, признаването и възстановяването от Европейската комисия на направените разходи обаче има проблем и състоянието към момента е твърде тревожно. С основание поставяме въпроса дали договореният ресурс ще бъде усвоен до края на периода. За оставащото време трудно ще бъде компенсирано многогодишното цялостно изоставане, загубата на средства ще има много негативен ефект върху цялата социална сфера. За да не се загубят тези средства, до края на 2013 г. трябва да се сертифицират общо над 1 млрд. 200 млн. лв. От началото на програмата до 30 юни 2013 г. са сертифицирани общо 816 млн. лв. За останалите пет месеца трябва да се сертифицират останалите 20%. Част от прогнозите за загубата на средствата са, че в края на годината ще има неизпълнение на финансовата цел от около 70 млн. евро. Реалните прогнози обаче са, доколкото горната сума отчита прогнозите на междинните звена, че минималната сума ще бъде около 72 млн. евро, а максималната близо 100 млн. евро. Това зависи преди всичко от темповете на верификация до края на годината. Неусвояването на предвидените средства по приоритетните оси за системата на образованието поставя и още един важен въпрос – поставя под допълнителен риск утвърждаването на самостоятелна програма за образование и наука за следващия период 2014-2020 г. Ето заради тези причини днес търсим разискванията, господин министър, за да обединим усилията си – законодателна и изпълнителна власт, да преодолеем проблемите и да направим така, че България да загуби най-малко. Виждаме, че са необходими мерки да нарасне плащането, верифицирането и сертифицирането на разходите. Необходима е сериозна оценка и оптимизация на проектите, особено рисковите, анализи и пренасочване към проекти с високи темпове на изпълнение, когато е видно, че ресурсът няма да бъде усвоен. Очакваме да се опростят процедурите и да се скъси до минимум времето за обработка на документите и отчитането на разходите. Тъй като образованието е ключов приоритет и рискът от загуба е най-голям, може би е необходим специален анализ за проектите в Министерство на образованието и науката. Вярваме, че ще осигурите и висока мобилизация на всички експерти от управляващия орган и междинните звена. Днес ги няма колегите от ГЕРБ тук, за да чуем техните аргументи – причините защо се стигна дотук. Защото очевидно аргументът „На тях им ги спираха, на нас ни ги пускаха” – вече не работи. Истината е друга, уважаеми колеги. Затова след днешните разисквания предлагам: „Проект РЕШЕНИЕ на Народното събрание във връзка с разискванията по питане № 354-05-22 от 26 юни 2013 г. от народния представител Корнелия Нинова към министъра на труда и социалната политика доктор Хасан Адемов относно изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България

средствата от Европейския социален фонд са насочени към сферите на заетостта, образованието и социалното включване, където през последните години има остър недостиг на бюджетни средства; е натрупано изоставане, което поставя България на предпоследно място по усвояване на средствата от Фонда; - 2013 г. е критична за усвояването на средствата за програмния период 2007-2013 г. и подготовката на новия програмен период 2014-2020 г., 1. Министърът на труда и социалната политика да предприеме спешни мерки за преодоляване на изоставането през последните четири години в усвояването на средства от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

в изпълнение на предварителните условия по Проекта за споразумение за партньорство между България и Европейската комисия за периода 2014-2020 г. г. 3. Министърът на труда и социалната политика да информира Народното събрание за резултатите от предприетите действия по т. 1 и 2 в срок до 10 септември 2013 г.” Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Нинова. Парламентарните групи могат да изразят своето отношение към предмета на питането с изказвания и въпроси. Първи започват народните представители от Коалиция за България. Заповядайте, господин Гьоков. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, госпожи и господа народни представители! Членството на България в Европейския съюз ни предостави нови и значителни по своя обем възможности за активни действия, насочени към бързия и устойчив растеж на жизнения стандарт. Тези възможности намират най-конкретно изражение в размера на средствата, определени от бюджета на Съюза за България за програмния период 2007-2013 г. Нетният размер на тези средства надхвърля сумата от 7 млрд. евро и те се предоставят от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Министерството на труда и социалната политика е управляващ орган на Оперативната програма а самата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансовите средства в размер на 1 млрд. 214 млн. евро,

През 2009 г. по степен на програмиране, договориране и усвояване Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” беше на четиринадесето място в Европейския съюз и на второ място в България сред оперативните програми. В момента е предпоследна, след нас е само Румъния. Четири години слушахме как предходното правителство и неговите пропагандатори правеха нелепи сравнения за напредъка по време на тяхното управление с началните етапи на програмата, а фактите показваха, че например към края на 2011 г. дори не са усвоени договорираните 340 млн. лв., които остави предното правителство на тройната коалиция, а са усвоени общо 309 милиона или 13% от общо предвидените 2 млрд. 374 млн. лв.

И така на общия фон по усвояване на европейски средства, стоящата през последните години в златната среда Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през 2012 г. изведнъж се превърна в част от силна рекламна кампания, подета от тогавашното правителство, отчасти за да прикрие изоставането и отчасти като опит да се въздейства върху тежките проблеми на огромната безработица, която вилнее в страната. Незнайно защо тогава – година и половина-две преди крайния срок по договаряне на парите от първия програмен период, Министерството на труда и социалната политика се сети, че трябва ударно да се договарят и ударно да се усвояват пари. Може би защото закъснението е огромно, или защото, както се казва в една хубава българска поговорка: „По-добре късно, отколкото никога”. Ако обаче направим един дори не толкова задълбочен анализ на причините, ще видим, че цялото това закъснение изцяло се дължи на сгрешената политика за развитие на икономиката ни през последните четири тоест по време на управлението на предното правителството, факт, който няма как да не се отрази на начина и скоростта на усвояване на средствата по отделните оперативни програми, финансирани от европейски фондове. Политиката, водена от ГЕРБ, с която се приоритизираше развитие на инфраструктурата, или простичко казано, с техните думи: „Строим магистрали”, доведе до фаворизиране на оперативните програми „Транспорт”, и „Регионално развитие”, а програми като Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, особено Оперативна програма „Конкурентоспособност”, изостанаха. И последствията не закъсняха. Единствената вървежна стопанска дейност стана строителството на инфраструктура или по-точно – магистрали, а хиляди малки и средни фирми, по данни на статистиката близо 100 хиляди от реалната икономика, фалираха. И още един очакван от това резултат – увеличената безработица. Тази ситуация в реалната ни икономика обяснява и резултатите, които са постигнати по Оперативната програмата е добре позиционирана по отношение на договарянето и без да мога да твърдя със сигурност, но по този показател се нарежда на трето място след „Транспорт” и „Регионално развитие”. А моето скромно мнение, че тези резултати се дължат в по-голямата си част на добрата работа на Агенцията по заетостта, като междинно звено, което е по-резултатно от останалите междинни звена по програмата. Не така стои въпросът с усвояемостта по по оперативната програма. Тя е едва около 16% от целия ресурс към 31 декември 2011 г. и нарежда „Развитие на човешките ресурси” на предпоследно място преди „Околна среда”. Какво е изпълнението на програмата към

Договорирани са 2,22 млрд. лв., което представлява 94% от общата стойност на програмата. Изплатени са общо 976 млн. лв., което представлява 41% от договорираните средства, както следва: за пазара на труда по приоритетни оси 1 и 2 са усвоени 428 млн. лв. или 46%; за образование по приоритетни оси 3 и 4 293 милиона, а това са 34%; за социално включване по Приоритетна ос 5 са усвоени 199 млн. лв. или това са 58%. Верифицирани са 827 млн. лв., което представлява 34%. Верификацията е проверка, признаване и плащане на разходи от управляващия орган на оперативната програма със средства от аванса на Европейската комисия и националния бюджет. Сертифицирани са 650 млн. лв., което представлява 27% от общата сума.

Както се вижда от беглия преглед на резултатите по програмата, е ясно, че договорирането е добро и дотук са добрите неща. Не така стои въпросът с изплатените, верифицираните средства и с възстановените и с възстановените средства. Ножицата между договорираните и разплатени средства е твърде, твърде отворена. Това не е най-лошото. Най-лошото е, че през 2013 г.

като се има предвид, че от началото на програмата до месец юни 2013 г. са сертифицирани общо 650 млн. лв. Тук е мястото да се отбележи и фактът, че при нива на договорираните средства, близки до 100-те по данни към 26 юни са 94%. Загубата на средства в такъв размер ще има много тежко отражение върху бюджета на договарящите органи, защото договорите, сключени с бенефициентите, са си договори и трябва да бъдат изпълнявани, а средствата няма да бъдат сертифицирани, възстановени от Европейската комисия и ще останат за сметка на националния бюджет. Става ясно, че има реална опасност България да загуби средства от Европейския социален фонд и това няма да бъде по вина на сегашното правителство. Между другото, за тази опасност алармираха още през месец април тогавашният служебен вицепремиер, отговарящ за еврофондовете, Илияна Цанова и тогавашният служебен министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова. Ако искаме да не загубим тези средства и да изпълним плана за сертифицирането до края на 2013 г., е необходимо да се верифицират още 393 млн. лв., и то до месец ноември. От старта на програмата през 2008 г. досега са верифицирани 827 млн. лв., а за оставащите 5 месеца трябва да се верифицират по близо 80 млн. лв. на месец. Няма как да не си зададем въпроса: „Възможно ли е това да се случи?” Според мен е много трудно да се отговори на този въпрос. Може би няма да загубим парите за пазара на труда и за социалното включване, но и тези за образованието. На този въпрос трябва да отговорите Вие, господин министър.

По план до края на 2013 г. трябва да се верифицират 440 млн. лв. от предвидените за образование, а от началото на програмата до момента са верифицирани 234 млн. лв. Тоест за оставащите месеци на 2013 г. за образование трябва да се верифицират още над 200 млн. лв. или по 41-42 млн. лв. месечно. Но като се има предвид,

е възможно. Неусвояването на парите за образование по мнение на експертите ще се отрази фатално на желанието на България да има утвърдена самостоятелна програма за образование и наука през следващия програмен период 2014–2020 г., която сме нарекли Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Уважаеми господин министър, заявете ясно от трибуната на Народното събрание днес дали темповете, с които са били усвоявани средствата от Европейски социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през последните три-четири години при управлението на предходното правителство, гарантират усвояването на средствата, предвидени за програмния период 2007–2013 г.? Ако това не стане ясно днес, в края на годината от противниците на сегашното правителство ще се заговори, че то е виновно за загубата на средства от Европейския съюз, въпреки че това няма да има нищо общо с реалните факти. Да си припомним и това, че 4 години се лансираше неистината, че на тройната коалиция са спирани европейските програми, въпреки че и това няма нищо общо с реални факти. Уважаеми господин министър, моля да изразите мнението си и по следните въпроси: каква е ситуацията към днешна дата? Какво сте предприели до момента и какво предстои да предприемете за преодоляване или по-скоро за намаляване на риска от загуба на средства? Как ще се отрази загубата на средства през програмния период 2007–2013 г. на договарянето на средствата за следващия програмен период 2014–2020 г., при условие че Европейската комисия ще следи процента усвояемост на средствата, но не само това, а и постигането постигането на заложените цели и конкретните резултати? Един такъв въпрос: ще потърсите ли отговорност на служителите, отговорни за това състояние и за загубата на средствата? Макар за много кратък период на съществуване на това правителство, има ли напредък по подготовката на стратегическите и плановите документи, на чиято база ще се програмират и планират средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за следващия програмен период?

от предходния период, който, между другото, е и първият програмен период, защото те са близо 1 млрд. лв.? Как, пречупено през визията на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, ще се реализира така наречената Инициатива „Младежка заетост”, по която България ще получи 100 млн. евро? В заключение искам да кажа, че ще подкрепя проекта за решение и моля да бъде подкрепен от всички народни представители. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, дами и господа! Разглежданата програма действително е една от програмите с по-високи стойности на усвояемост в сравнение с другите програми. Естествено, това си има своето обяснение и не ни дава никакво основание да твърдим, че тази програма е изпълнена или ще бъде изпълнена 100%, и най-важното – че ще постигне целите, заложени в нея. А целите са свързани с това, че програмата осигурява средства за подобряване стандарта на живот без да обвързва процеса с икономическото развитие на страната. Това е особено важно, защото при наличието на значително големи социални групи от хора, които са бедни, с ниски доходи, безработни, неусвояването на тези средства е непростимо от наша гледна точка. Това засяга безработни и заети: безработни – по отношение на това да могат да си намерят работа, заети – по отношение на това да могат да повишат своята квалификация; засяга деца, ученици и студенти; засяга специални групи деца от етническите малцинства и деца със специална образователна потребност. В България има значителен брой подобни групи, нуждаещи се от такава помощ. Високите нива на заетост също е цел на тази програма. Цел на програмата, както беше споменато от преждеговорившите, е, че трябва да се търсят начини тя да окаже някакво влияние върху повишаване на производителността на труда, да осигури достъп до качествено образование и да засили социалното включване на представителите на бедните слоеве в обществото. Основният проблем тук, уважаеми господин министър, според обстоятелството, че оценката на ефективността на използването на тези фондове, независимо от това, че като относителен дял, процент е висок, оценката на ефективността по отношение на целите не е достатъчно ясна. В един материал за състоянието на тази програма забелязвам странни и трудно обясними тенденции по отношение изпълнението на основните индикатори на оперативната индикатора „лица, включени в заетост”. Целевата стойност е 130 хиляди, общо включени до този момент – 76 хиляди. Далеч, далеч от целевата стойност. Нещо повече, по години 2012 г. лицата, включени в „заетост” са били 50 хиляди – обърнете внимание, а 2011 г. – 21 хиляди. Една значителна разлика. Не знам как се връзва тази силна тенденция, защото, ако изчислите процента, ще видите едно високо изпълнение на този показател, с безспорно съществуващата у нас тенденция на нарастване на безработицата и свиване на заетостта. Заети лица, включени в обучение – целева стойност 285 Достигната е стойност – 220 хиляди. За 2012 г. тук има обратна тенденция. Този показател е 48 хиляди. Обърнете внимание – за 2011 г. е 70 хиляди, за 2010 г. – 60 хиляди. Смятам, че е необходимо, господин министър, да проверите точно този показател за 2011 г. и за 2010 г., разбира се, дали не са раздавани пари с друга мотивация, защото знаете, че тогава имаше избори. Разликата е огромна – 48 хиляди в 2012 г. Ако всичко това отговаря на действителността, очевидно е, че ние имаме много, много по-висока степен обучени безработни в страната. Какво ще правим с тях? Повишили са квалификацията, но те са останали безработни. По отношение на лицата, ползващи социални услуги, целевата стойност е 27 хиляди. Тук има едно много голямо нарастване, което според мен също е необяснимо. Общо включени за петте години – 60 Разпределението по години също се нуждае от специален анализ, за да може да се отговори по-ясно и категорично на въпроса: каква е ефективността на използването на тези средства, постигнати ли са целите, за които те са предназначени, целите, които са залегнали в самата програма? Иначе тук бяха споменати много числа по отношение на риска до края на годината. Доколкото разбирам от информацията, която имам, рискът се измерва с около 388 млн. лв. за неусвояване до края на годината. Дали това е вярно, господин министър? Вие ще кажете и какви са намеренията да намалите тази сума, която трябва да влезе в българското общество и да се ползва от хората, които имат остра нужда от подобни средства. Защото, както вървят нещата, най-големият риск за програмата е вероятната загуба на тези средства по автоматичното правило за отпадане, което означава, че Европейският съюз ще си вземе от нас парите, дори без да ни пита, ако не са изпълнени определени условия. Благодаря. Благодаря Ви, уважаеми господин Имамов. Госпожо Пенева, заповядайте за изказване.

Ясно е, че причините за това са комплексни, но основните са провежданата през последните три години и половина непоследователна политика от политическа партия ГЕРБ, което води и до непрекъснати грешни управленски решения. Бяхме свидетели на чести смени на екипи, стартиране на процедури, след това прекратяването им по Закона за обществените поръчки, преобразуване на дейности и/или добавяне на нови. Същите тези управляващи, които нямаха нито воля, нито капацитет, нито нужно управленско ниво, не успяха адекватно да подготвят и новия програмен период, който касае 2014-2020 г. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Същите тези управляващи планираха средства, но не успяваха да ги усвояват. Недопустимо е за 2011-2012, в частност и 2013 г. от планираните средства да бъдат усвоени едва 50%. Най-жалкото е, че европейските социални фондове служеха не за надграждане, а за заместване на бюджетни средства. Четири години средствата по Националния план за действие по заетостта бяха намалявани три пъти, в същото време безработицата растеше главоломно. Четири години министър Тотю Младенов самоуверено правеше сравнения с начални етапи от развитието на програмата, а не със средни нива на страните членки за периода, демонстрираше високи темпове на усвояване, а някак си му убягваше реалността, която ясно е показвала риска от загуба на средства от европейските социални фондове през 2013 г. За съжаление, същият този министър Тотю Младенов отчиташе усвоените средства, а не анализираше какъв е ефектът от това за сферите на пазара на труда, за сферите на пазара на образованието и социалното включване. При положение, че ясно е заявена основната цел на европейските средства, а именно – да съдейства за икономическо и социално развитие на България, пред нас се очерта следната картина: високи нива на безработица, те достигнаха над 640 хиляди. В последните четири години България е на едно от първите места в Европа по увеличаване на безработицата. На четвърто място сме по увеличаване нивото на младежка безработица. Увеличи се бедността и се изостри социалното напрежение в редица региони на страната. При наличието на всичките толкова остри социални проблеми България е изправена пред риск да загуби средства от Европейския социален фонд. Знаем, че това е резултат от провеждана грешна политика през мандата на ГЕРБ по отношение на усвояването на средствата. Пред всички нас и пред Вас, господин Адемов, стои трудният въпрос за преодоляване на тези ясни социални проблеми. Отдавна е ясно, че 2013 г. е кризисна за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и има реална опасност от загуба на средства. Голяма част ще са основно от тези, които са предвидени за образование. За тази опасност предупредиха и служебният вицепремиер, отговарящ за еврофондовете, и служебният министър на образованието. последната година на програмния период 2007-2013 г., остава открит въпросът как да се подобри темпът на усвояване и как влаганите средства наистина да носят желания и очакван от всички български граждани положителен ефект върху развитието на страната. Ако този въпрос продължава да стои без задоволителен отговор, то не можем да очакваме, че картината на усвояването на средства от структурните фондове на Европейския съюз ще се подобри съществено през следващия програмен период, който започва януари 2014 г. В тази връзка, господин Адемов, си позволявам да задам няколко въпроса. На първо място, има ли риск от автоматична загуба на средства, по кои приоритетни оси на оперативната програма и в какъв размер към настоящия момент? В този контекст – кои са основните причини според Вас България да губи тези средства? Вторият ми въпрос, който е изключително сериозен, тъй като правителството на ГЕРБ не направи необходимото за усвояване на средства за образование, ако България загуби от тези средства за образование по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, а в същото време целият размер на средствата е разпределен по изпълнявани проекти, има ли опасност извършените по тях разходи да бъдат поети за сметка на бюджета? И не сме ли изправени пред ситуация, която да нанесе щети на бюджета? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Пенева.

Не виждам. Уважаеми господин министър, заповядайте да вземете отношение, имате думата.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 отговор на поставените от Вас въпроси и в същия момент ще се опитам да направя анализ за цялостното развитие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” програмиране, изпълнение на поставените цели и рискове за автоматична загуба на средства. Въпроси, които бяха тревожно поставени от всички народни представители, участващи в хода на дискусията. На първо място, по отношение на връзката между равнището на безработица в България, тенденцията през последните години ръстът на безработицата да е над средните европейски нива

В рамките на схема „Развитие” се извършва обучение чрез ваучери за придобиване или повишаване професионалната квалификация на безработните лица. Предвидените средства за реализация на тази операция са в размер на 260 млн. лв., като към края на месец май тази година са обучени над 57 хил. лица, а ново работно място е осигурено за над 54 хил. души. Поради големия интерес от страна на работодателите предстои увеличаване на бюджета на схемата с още 31 млн. лв. Основен принос в подобряване квалификационното равнище и ключовите компетентности на заетите лица има схемата „Аз мога” и продължението й „Аз мога повече”. До този момент по операциите са включени над 149 хил. лица, а броят на успешно завършилите обучение надхвърля 105 хил. души. Реализират се и редица мерки за намаляване на младежката безработица. Усилията на Министерството на труда и социалната политика и управляващия орган на оперативната програма са насочени към стартиране на интервенции, допринасящи за предотвратяване изпадането в продължителна безработица на младежите след успешното приключване на средно или висше образование. По оперативната програма са заделени близо 76 млн. лв. само за подкрепа на мерки, насочени към интеграция на безработни младежи на пазара на труда.

Реализират се мерки, които гарантират плавен преход на младежите от образование към заетост, както и възможност за натрупване на ценен първи професионален опит. осигурява възможност за стажуване при работодател без стаж по специалността на безработния до 29 годишна възраст, като тук схемата е „Създаване на заетост за младежи чрез осигуряване на възможност за стаж”. Тя е с бюджет 35 млн. лв., с продължителност девет месеца. месеца. Тази година стартира и изпълнението на схема, по която ще бъде предоставена възможност на 600 безработни младежи до 29 годишна възраст от групите в неравностойно положение на пазара на труда – със завършено висше образование, но без стаж по специалността, да се включат в кратковременни деветмесечни платени стажове в администрациите от системите на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването. В рамките на операция „Ново работно място” с бюджет 18 млн. лв. работодателите биват стимулирани да наемат млади безработни, като им се предоставят средства за покриване на обучение, за заплати и осигуровки. По отношение на Приоритетна ос № 5, за която стана въпрос, „Социално включване и развитие на социалната икономика”. Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” предоставя редица възможности за насърчаване на заетостта, достъп до качествено образование, обучение и социално включване на хората с увреждания. сферата на пазара на труда хората с увреждания участват като приоритетна целева група по всички схеми. Една от най-подходящите се нарича „Ново работно място”, по която работодателите могат да наемат млади безработни младежи до 29-годишна възраст за период между 6 и 12 месеца. В сферата на образованието и обучението директно по схеми, насочени към децата със специални образователни потребности, са насочени близо 22 млн. лв. по общо 42 проекта на училища, общини и неправителствени организации. В сферата на социалното включване хората с увреждания се включват в трудова заетост, получават обучение, развиват своите специални социални умения и компетенции. Една от най-актуалните схеми, по която оперативната програма дава принос към усилията да бъдат създадени условия за хората с увреждания, да водят независим живот, е схемата „Помощ в дома”. По нея са сключени 165 договора за малко над 32 млн. лв. Освен „Помощ в дома”, оперативната програма допринася и за подобряване достъпа до една от най-важните за хората с тежки увреждания услуга – личен асистент. По програмата се изпълнява схема „Алтернативи”, по която към момента около 10 хил. лица получават услугата „Личен асистент в дома”. По отношение финансовото изпълнение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на фона на останалите оперативни програми. Оперативната програма „Човешки ресурси” е с относително високо ниво на договаряне – 95,4% от ресурса на програмата вече е договорен, а останалите 4,6% са в процес на договаряне. Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” заема четвърто място сред седемте оперативни програми, но само на 3% от лидера в това отношение – Оперативна програма „Транспорт”. При сравнение на изпълнението на оперативните програми обаче следва да се вземат предвид характерът на подкрепяните дейности и броят на финансираните проекти. Оперативната програма „Човешки ресурси” се характеризира със сравнително добро изпълнение, измерено чрез размера на получените траншове от Европейската комисия. Към настоящия момент по програмата са получени траншове в размер на 801 млн. лв. или 39,7% от бюджета на програмата. Размерът на траншовете от Европейската комисия ще достигне 43,4% от бюджета на програмата, като по този начин ще се нареди на четвърто място след Оперативна програма „Административен капацитет”, ниво на изпълнение – 44,15%. Разбира се, лидер в това отношение са Оперативна програма „Транспорт” и Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. Какво лично и екипът, който оглавявам в Министерството на труда и социалната политика, сме предприели до момента, за да намалим риска от загуба на средства? На първо място, конкретните действия са в няколко посоки – оптимизиране на контролните механизми, включително извършените промени в наръчниците за работа на управляващия орган и междинните звена. На второ място задължаване на конкретните бенефициенти да внасят ежемесечни отчети за изпълнение на проектните дейности. На трето място – стриктно съблюдаване за сроковете за верификация и извършване на плащания съгласно разпоредбите на Постановление на Министерския съвет № 179 от 10 август 2010 г. Провеждане на регулярно обучение на служителите на управляващия орган и на междинните звена за извършване на техническа и финансова верификация, включително извършването на проверки на място. Предоставяне на ръководства на бенефициентите за изпълнение на проекти – като приложение към насоките за кандидатстване, и изискванията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по съответната процедура. Освен това, се предвижда изменение

като пренасочи средства от Приоритетна ос № 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги” и Приоритетна ос № 8 „Техническа помощ” към оси с висока степен на финансово изпълнение. По отношение на приоритетната ос, която се занимава с проектите, които трябва да подкрепят реформата в сферата на деинституционализацията на лицата

от домовете за деца с увреждания, деца от домовете за медико-социална грижа, деца от домовете за деца, лишени от родителска грижа, както чрез полагане на приемна грижа и укрепване капацитета на отделите за закрила на детето. Следващият въпрос, на който искам да спра Вашето внимание: „Как оценяваме изпълнението на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”? Тази програма се изпълнява сравнително добре на фона на останалите оперативни програми. Нивото на договаряне е над 95%. До края на годината ще доближи близо 97-98%. Това поставя програмата в добра изходна позиция по отношение на използването на средствата за следващите години от този програмен период 2014 2015 г. На фона на останалите програми е идентифицирана и възможността от допълнително ускоряване темповете на нарастване на плащанията, верифицираните и сертифицираните разходи. Това е така, доколкото рискът от автоматично освобождаване на средства за 2013 г., която е най-тежка в целия програмен период, все още не е напълно елиминиран. Въпреки това трябва да се отбележи, че от началото на годината оперативната програма е програмата с най-голям ръст на плащанията и траншовете от Европейската комисия. Данните, с които разполагаме към края на месец юни показват, че плащанията към бенефициентите са нараснали с над 29% при средно 16% за всички останали оперативни програми, а траншовете от Европейската комисия – с близо 18%, при средно 7% за всички оперативни програми. на въпроса каква е прогнозата за параметрите, характеризиращи финансовото изпълнение на програмата до края на 2013 г. – както бе посочено, към настоящия момент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” не се предвижда стартиране на нови процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Основният акцент в работата на управляващия орган и междинните звена ще бъде поставен върху изпълнението на програмата. В тази връзка предвиждаме договорените средства да нараснат от 95,4% до 97,1% от общия бюджет на програмата или от около 2 млрд. 266 млн. лв. до 2 млрд. 304 млн.

или от 37% на около 48% от общия бюджет на програмата; сертифицираните разходи да нараснат от около 816 млн. лв. до 1 млрд. и 86 млн. лв., тоест от 34,4% до 46% от общия бюджет на програмата. Това са целите, които по финансов план следва да постигнем до края на годината. Държа да отбележа, че това означава всичко, свършено за пет години до момента, трябва да се случи в рамките на една година, тоест през 2013 г. или оставащите месеца до края на тази година. По отношение на въпроса ще бъдат ли загубени средства или ако се загубят средства, ще се отрази ли това негативно на бюджета на Министерството на труда и социалната политика, доколкото нивото на договаряне на програмата е над 95%. Разбира се, надяваме се, че по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” няма да бъдат загубени средства. Въпреки това прогнозите не са особено оптимистични, но каквото и да се случи, ние няма да допуснем да се създадат условия бюджетът на Министерството на труда и социалната политика или държавният бюджет да понесат допълнителна тежест. Ако се стигне до загуба на средства, причините ще бъдат анализирани и при необходимост ще бъдат прекратявани проекти или значително ще бъдат редуцирани бюджетите на онези проекти, поради чието бавно изпълнение се е стигнало до този негативен сценарий. В случая визираме единствено проекти, чиито бенефициенти са структури на държавната администрация и по които няма ангажименти към работодатели, обучителни организации или други юридически лица от частния сектор. По отношение – и с това завършвам, на

Договорените средства са 2 млрд. 262 млн. 400 хил. лв. и това представлява 95,3% от целия бюджет на програмата. Разплатените средства са 1 млрд. 80 млн. 500 хил. лв. или това представлява 45,5% от бюджета на програмата. Верифицираните средства са 873 млн. 700 хил. лв., като това представлява 36,8% от бюджета на цялата програма. Сертифицираните средства са 816 млн. 300 хил. лв.,

Има ли още желаещи за изказване? Няма. Да преминем към гласуване на Проекта за решение, който ще Ви прочета: „РЕШЕНИЕ във връзка с разискванията по питане от народния представител Корнелия Нинова към министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов относно изпълнението на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Народното събрание на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 99 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

средствата от Европейския социален фонд са насочени към сферите на заетостта, образованието и социалното включване, където през последните четири години има остър недостиг на бюджетни средства; е натрупано изоставане, което поставя България на предпоследно място по усвояване на средствата от фонда; - 2013 г. е критична за усвояването на средствата за програмния период 2007-2013 г. и подготовката на новия програмен период 2014-2020 г. РЕШИ: 1. Министърът на труда и социалната политика да предприеме спешни мерки за преодоляване на изоставането през последните четири години в усвояването на средства от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

в изпълнение на предварителните условия по проекта за Споразумение за партньорство между България и Европейската комисия за периода 2014-2020 г. Министърът на труда и социалната политика да информира Народното събрание за резултатите от предприетите действия по т. 1 и 2 в срок до 10 септември 2013 г.” Това е проектът за решение, уважаеми народни представители. Да преминем към гласуване на този проект за решение.

Приключихме с разискванията по внесеното питане и проекта за решение. Уважаеми народни представители, преминаваме към парламентарния контрол, следващата му част, защото и разискванията, и приемането на решението бяха в неговите рамки. Предстои отговор

на Европейския съюз и българската позиция. Кой ще развие питането? Заповядайте, уважаеми господин Станишев. СЕРГЕЙ СТАНИШЕВ Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, господин министър, дами и господа народни представители! Питането ни с господин Местан се отнася до един от най-важните въпроси, които засягат интересите на България като страна – член на Европейския съюз. месец февруари тази година приключи преговорният процес между страните членки и Европейската комисия в рамките на Европейския съвет за следващия бюджет на Европейския съюз 2014-2020 г. Този процес винаги е труден, защото, естествено, всяка страна търси увеличаване на ресурса – средствата, които й се полагат. Всяка страна формулира своите интереси, своите червени линии. Труден е този процес, защото е труден балансът между 27 страни членки, а вече е включена и Хърватия – 28. Има страни бързо развиващи се, има страни богати, има страни бедни, Западна Европа, Източна Европа, нови и стари страни членки. Нееднократно в предишния Парламент Парламентарната група на Коалиция за България е повдигала въпроса пред правителството на господин Борисов: с какъв мандат, с какви приоритети, с какви цели, с какви червени линии отива българското правителство на тези изключително важни и засягащи всеки българин преговори? Никога не се проведоха дебати в Парламента на тази тема. Те бяха проведени постфактум, след като от медиите научавахме и научихме решенията на Европейския съвет. След неуспешен опит да се постигне споразумение през есента на 2012 г., рамката и общата сума на бюджета на Европейския съюз и средствата, които се полагат за всяка една страна, бяха договорени на 7-8 февруари 2013 г. Затова е добре все пак в началото да припомня с какви амбиции тръгна българското правителство на Борисов към тези изключително важни преговори. Министърът по европейските фондове господин Дончев беше заявил през есента на 2012 г., че България ще получи 18-19 млрд. евро за следващата финансова рамка. Това беше заявката. Като приоритет беше изведена инфраструктурата, кохезионните фондове. Беше заявено, че България ще се противопостави много остро на намерението да се ограничат, да се сложи хоризонтален таван на средствата за всяка една страна по отношение като дял на брутния вътрешен продукт, защото каза, че таванът от 2,5%, който беше планиран за България в първото предложение, е неизгоден за България, не дава възможност да усвоим всички фондове, които биха ни се полагали, и правителството каза, че ще се противопостави. Правителството излезе със заявка, че ще поиска ускорено увеличаване на директните плащания за българските земеделски производители, за изравняване със средствата, които получават фермерите в старите страни членки, тъй като към момента – 2013 г., един български производител получава 60% от средствата на единица площ, която получава френски или гръцки фермер. Такава беше заявката преди началото на преговорите. Постигнато ли е това? Българското правителство на господин Борисов поиска 450 млн. евро за този период за компенсация за предсрочното спиране на блоковете на АЕЦ „Козлодуй”. Това бяха малкото приоритети, заявени от господин Борисов и неговите министри, затова Ви поставяме това питане. Всъщност от тези приоритети какво е договорено? Постигнати ли са тези 18-19 млрд. евро като рамка за следващия финансов период? Отстояно ли е да няма такъв ограничителен таван като дял от брутния вътрешен продукт? Увеличават ли се средствата за земеделски производители ускорено, а не така, както е договорено през 2005 г. – стъпка по стъпка до 2016 г. до получаване на 100% от това, което получават и фермерите в старите страни членки? И последно не по значение: в крайна сметка компенсациите за предсрочното закриване на АЕЦ „Козлодуй” постигнати ли са в обем, който беше заявен като българска позиция? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Станишев. Има думата министър-председателят господин Орешарски за отговор. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Станишев, уважаеми господин Местан! На 7 и 8 февруари тази година на заседание на Европейския съвет държавите членки одобриха позицията на Съвета на Европейския съюз по предложението на Европейската комисия за Многогодишната финансова рамка за следващия програмен период 2014-2020 г., включително и националния пакет финансиране за България. Кои са най-общите параметри и характеристики? Първо, средствата по фондовете за сближаване за България възлизат на около 7 млрд. евро по цени от 2011 г. Сумата е подобна на тази през текущия финансов период. Ще припомня – 6,85 млрд. евро, но поради натрупаната за периода от 2005 г. до 2011 г. инфлация покупателната способност на тези средства е около 10 на сто по-ниска. Същият резултат, измерен като относителен дял спрямо брутния вътрешен продукт, показва, че нетният баланс е влошен. За програмния период 2007 г. до настоящата година балансът беше 4,3% от брутния вътрешен продукт, докато за програмния период 2014-2020 г. същият е в размер на 3,99, закръглено 4 на сто. Второ, за предстоящия програмен период 2014-2020 г. нарастват директните плащания на земеделските производители с около 2 млрд. лв., което беше обявено за голямо постижение в преговорите. Това нарастване обаче бе договорено още през 2005 г. Тогава беше утвърдена схема за стъпковидно увеличение на директните плащания за земеделските производители за периода от 2007 г. до 2016 г. С други думи, през месец февруари тази година правителството не договори нищо по отношение на преките плащания, като остана в сила договорената още преди присъединяването схема от 2005 г. Трето, различно от директните плащания е финансирането по Програмата за селските райони, където договарянето е било в края на миналата година. През следващия програмен период средствата за развитие на селските райони ще намалеят с около 10 на сто, имайки предвид документ на Европейската комисия от 3 юни тази година относно разпределение на средствата по държави членки. Съгласно този документ от 2 млрд. 642 млн. евро за периода 2007 г. до тази година, средствата за България за следващия период намаляват на 2 млрд. 383 млн. евро за периода 2014-2020 г. Бих искал да отбележа обаче, че за някои държави членки се очаква да бъдат отпуснати допълнителни суми в абсолютен размер за развитие на селските райони, но България не е в този списък. И още нещо – сумите действително стават известни сега, през юни, но са договаряни в края на миналата година. Четвърто, в договорните решения почти всички страни членки получават допълнителни бонуси или поощрения, за да приемат рамката. С най-голяма тежест са допълнителните средства за по-бедните и изоставащи райони. Българската делегация не е договорила подобни средства, въпреки че най-бедните европейски райони са именно в България. Ето една илюстрация в тази връзка. Държавите членки са успели да договорят допълнително средства, както следва:

България не успява да защити необходимостта от получаване на допълнителен ресурс, макар пет от шестте наши региони да са на последните места в целия Европейски съюз. Не успяваме да получим допълнително финансиране дори за Северозападния район, който безспорно е най-бедният в целия Европейски съюз. Ето втора илюстрация. За следващия програмен период ще отпадне правилото М+2, и ще се отнася само правилото М+3 за всички държави членки. Това означава три вместо две години период за реализиране на проектите след датата на тяхното контрактуване. В същото време обаче правилото М+2 остава в сила за нас и през настоящия програмен период, докато Румъния и Словакия са успели да договорят изключение и за периода от 2007 до тази година, тоест за действащия програмен период, или увеличават шансовете си да усвоят по-добре средствата през действащия програмен период. ще получи 260 млн. евро за финансиране на изваждането от експлоатация на блоковете на АЕЦ „Козлодуй” – първите четири блока, което е половината от исканата сума или приблизително половината, и по-малко от една трета от предвидените разходи. За сведение първоначалното предложение на Европейската комисия е било за 185 млн. евро, като финалното решение е с 40 на сто повече – 260 млн. евро. В същото време Литва и Словения – страни, които също закриха ядрени мощности, успяват да увеличават крайното финансиране на затворените техни ядрени централи с 90 на сто повече от първоначалното предложение на Европейската комисия. България не е заявила готовност за проекти по първата фаза на инструмента за свързване в Европа, което силно намалява възможността за получаване на допълнителни извън рамката средства за инфраструктура, които се разпределят на европейско равнище, и са извън коментираните досега средства – не само за нас, но и за останалите страни. Седмо, в договореностите през февруари са налице и някои условности, които могат да доведат до ограничаване на общите размери на финансирането за нашата страна, като хоризонталният горен лимит на средствата по структурните и по Кохезионния фонд от 2,35 на сто от брутния вътрешен продукт. В аналогична посока действат и редица условности, включително свързани с макроикономически характеристики и Европейския семестър, които увеличават риска от загуба на средства. В обобщение – изнасям тези факти не за да оспорвам договореното през февруари, а за да внеса повече яснота и да пресека опитите да се превъзнася периодът „преди” и да се атакува периодът „сега”. В истинското обобщение от всички кохезионни страни, тоест страни, които получават помощи по Кохезионния фонд, интензитетът на помощта е най-нисък за нашата страна, тоест на глава от населението ние получаваме най-малко средства в сравнение с всички останали страни в А за договореностите – да, те са такива, каквито са постигнати през февруари тази година от предходното правителство. Ангажимент на настоящото правителство е при така договорените параметри да турнира следващия програмен период по начин, който да осигури възможно най-доброто разпределение на средствата и най-ефективното им усвояване в полза на всички наши съграждани. Благодаря. Благодаря, господин Орешарски. Господин Станишев има възможността да зададе два уточняващи въпроса. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа народни представители! Не може тези данни да ме радват, тъй като

Нито са постигнати 18-19 млрд. евро като обща рамка за България, нито са постигнати 450 млн. евро за предсрочното извеждане на блоковете от „Козлодуй”, нито е постигнато това да няма такъв таван ограничител като дял от брутния вътрешен продукт на страната, който се който се отчита като еврофондове. Това е много тежка характеристика и сериозен извод, който трябва да бъде направен от Вашето правителство, от Българския парламент и българското общество че когато не се знае какво се иска точно, няма ясни приоритети, няма червени линии, зад които да не се отстъпва, които са публично огласени, и няма мандат с широка подкрепа, която господин Борисов можеше да получи от Парламента, ако се беше явил и казал: „Това е важно за България. Искам мандат от Парламента”. е много тежък резултат. Вярно е, че никоя страна не постига всичко в тези преговори. Всеки прави своите отстъпки, само че аз не можах да разбера, господин премиер, всъщност кое е постигнато от първоначалните заявки, от тези шумно огласени намерения и приоритети? Оказва се, че това, което е постигнато като допълнителни средства за директни плащания, е договорено през 2005 г. и нищо не се променя! Оказва се, че по Програмата за селските райони България – земеделска страна, има намаление: от 2 млрд. 692 млн. евро на 2 млрд. 383 млн. евро. Това е намаление от 14% – по-малко за развитие на селските райони за следващия период. Искам да Ви попитам, господин министър-председател, във връзка с тези данни, които изнесохте: тъй като за да подкрепят общата рамка, всяка страна си поставя специфичните условия на финала, всъщност българското правителство на господин Борисов поставяло ли е изобщо въпроса за тези допълнителни средства извън рамката за кохезионна политика за своите най-бедни райони, или не? Има ли такава информация? Защото не мога да разбера как Германия получава 700 млн. евро за своите по-изостанали райони, как Гърция получава 1 млрд. 375 млн. евро за своите изостанали райони, как Унгария получава 1,5 млрд. евро за своите изостанали райони, а най-бедната страна в Европейския съюз не получава никакви допълнителни средства за своите най-бедни райони. А всички български райони, за съжаление, са в тази категория. Особено остро стои въпросът и сме го поставяли в предишния Парламент – за Северозападна България, която всички в България наричат, за съжаление – Северозападнала. Направено ли е усилие от господин Борисов и неговия преговорен екип да бъде постигнато нещо повече или просто им е отказано, или всъщност не е поискано? Второ, след като Румъния и Словакия тогава, като част от своите условия да одобрят общата рамка, са казали: „Добре, не ни давате допълнително средства, поне ни дайте възможност в тази рамка, където сега усвояваме средствата, да удължим с една година периода за усвояване на средствата за различни инфраструктурни проекти и други проекти по Европейския съюз”, от българска страна поставян ли е този въпрос? Отказано ли ни е, или просто не сме си поискали и сме отишли с нагласата – каквото ни се даде, все е добре, защото е по-добре от нулата?! Благодаря, господин председател. Уважаеми господа народни представители, от цялата документация, която гледах, по преговорите през февруари тази година, както и от разговорите с експертите и посланика ни в Брюксел, не останах с впечатление въпросите, които визирахте – за допълнителни средства в подкрепа на бедните региони в България, по аналогия на практически всички кохезионни страни, да е бил поставен като въпрос. Не е поставяно също и условието да се удължи с още една година или да влезе в сила правилото „N+3” за действащия програмен период, така че да облекчим особено настоящата година от риска да загубим сериозни суми в евро по европейските програми. Казвам с известна условност, защото е възможно да е поставян в неформални разговори, но крайният резултат показва, че те са били неуспешни. Защото нито единият кръг нарекох бонуси и поощрения помощта за бедните райони, която в някои страни се измерва с милиарди евро, а в другия случай, поне облекчаване, както за Румъния и Словакия, на условията за по-пълно усвояване за парите от този програмен период, не са налице. Това показва, че и да са водени неформални разговори, крайният резултат е негативен. А за формални, такива искания от наша страна не са поставяни. Благодаря. За отношение думата има господин Местан. Мисля, от отговора на министър-председателя става ясно защо годините на управление на ГЕРБ поставиха на изпитание дори най-здравата психика. Защото всеки един български гражданин беше изправен пред две паралелни реалности. Едната – виртуалната реалност, това е светът на ГЕРБ, в който се случват чудеса от храброст. Усвояват се евросредства, защитават се национални интереси в преговорния процес, строят се магистрали, българските граждани благоденстват и така нататък, и така нататък. Вторият – реалният свят, е в отговора на министър-председателя. Това е светът на замразените пенсии, това е светът на фалитите, на десетките хиляди млади семейства, които емигрират в онези бедстващи страни на стара Европа, които получават средства по формулата „N+2” защото са бедстващи, а най-бедната в Европа държава по официална статистика на ЕВРОСТАТ получава нула. Ние не отричаме ничие добро наследство, включително отново ще чуем онова, с което ни се

как са договорени от българска страна условията за следващия програмен период? Защо България като най-бедна страна единствена не получава бонуси за бедстващи райони? Поискано ли е, или са били уморени нашите държавници, които участваха в това заседание? Какво са правили? Няма как да изчерпим, господин министър-председател, господин Станишев, в кратката процедура на питане и отговор тази тема. Има необходимост, дължим го на българските граждани, от по-сериозни разисквания по тази тема. Затова на основание чл. 90, ал. 2 от Конституцията и чл. 99, ал. 1 със събраните необходими подписи, господин председател, ние внасяме предложение за нарочни разисквания по тази тема, на които каним отсъстващата опозиция. Не е нужно да търсят други поводи, достатъчен е и този повод, за да има истински диалог, за да отговорят на тези тежки въпроси, зададени не от господин Станишев и господин Местан, а въпроси, които си задават преди всичко българските граждани от 5-те бедстващи района на България. Благодаря за вниманието. Моля, господин председател, да насрочите специални разисквания по отправеното питане от нас с господин Станишев. Благодаря. Уважаеми колеги, има редовно внесено искане под № 354-02-70 от 19 юли тази година и за това на основание чл. 99, ал. 2, изречение първо, насрочвам разисквания за следващото пленарно заседание, определено за парламентарен за парламентарен контрол относно преговорите за Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за 2014–2020 г. и българската позиция.

Сега е ред на господин Адемов. Питане към господин Адемов от госпожа Мая Манолова

Повод за днешния въпрос е разговор, по-точно опит за разговор с протестиращи около Парламента. Казвам „опит за разговор”, защото многобройните ми срещи с протестиращи около Парламента протичат при един и същи сценарий – след дежурното, агресивно: „Кога подаваш оставка?”, има възможност за няколко свързани изречения, след което започват свиркания, сирени, вувузели – който с каквото разполага. Преди десетина дни, когато идвах на работа, попаднах на група протестиращи около Парламента и сценарият започна, докато една нахакана млада девойка не ми изстреля буквално в лицето: „Докога ще се размотавате из Парламента? Какво изобщо правите там?” там?” Прилежно и чинно обясних с какво се занимава Парламентът, какви законопроекти разглеждаме през въпросната седмица. Обясних и за мерките на правителството, като казах, че намаляваме цената на тока, увеличаваме енергийното подпомагане, увеличаваме майчинството, мерките за млади семейства, които имат първокласници, предприели сме мерки срещу младежката безработица, отменихме данък „колиба”, предстои да увеличим обезщетенията на работниците от фалиращи предприятия. С изумление чух срещу себе си категоричното: „Вие просто хвърляте прах в очите на хората. Кой се интересува от това? За какво изобщо става дума? За колко души се отнася, по колко, какво е увеличението на тези помощи за отделния човек?” Поясних ясно за колко хиляди български граждани се отнасят тези мерки и какво е увеличението от енергийното подпомагане например за българските семейства. Насреща оценката беше категорична: „Ясно! Вие продънвате бюджета на държавата! Пилеете безобразно, раздавате безразборно пари на най-бедните български граждани. Това е безобразие!” Повече не успях да кажа, защото се включи групата със сирената, с вувузелите, със свирките – който с каквото имаше и отговорът ми остана да виси в пространството. Мисля, че тук е подходящото място, подходящият начин и Вие сте човекът, който да отговорите и на протестиращите, и най-вече на всички останали български граждани за колко български домакинства се отнасят мерките, които предприемат правителството и Парламентът и колко струват те на държавния бюджет.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 към първокласниците, семействата с деца до 2-годишна възраст и лицата, които се нуждаят от помощ за заплащане на разходите си за отопление, са част от стабилизационните и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и и демократизиране на управлението, които бяха одобрени от Парламента на 19 юни 2013 г. В изпълнение на приетия пакет социални мерки на 21 юни 2013 г. Министерският съвет прие постановление, с което еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище през учебната 2013-2014 г., се определя в размер на 250 лв., което е със 100 лв. повече в сравнение с предходните няколко учебни години. Чрез тази помощ ще се подкрепят семействата на минимум 45 хиляди първокласници, за да могат те да получат равен старт в училище. Допълнително необходимите средства са в размер на 4 млн. 900 хил. лв. Те ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите в рамките на утвърдения бюджет на Министерството на труда и социалната политика. Другата спешна мярка бе увеличението на обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст. С приетия на 20 юни 2013 г. от Народното събрание Закон за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване от 1 юли 2013 г. размерът на обезщетението за отглеждане на дете от една до двегодишна възраст вече е 310 лв. Безспорно е, че мярката е изключително важна за намаляване на риска от бедност сред семействата с малки деца. Очаква се лицата, които ще получат увеличения размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст, да бъдат около 40 хиляди. Допълнително необходимите средства, които са в размер на 17 млн. лв., ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите в рамките на утвърдения бюджет на Най-широката като обхват спешна мярка е свързана с разширяването на обхвата на лицата и семействата от най уязвимите социални групи, които ще получат помощ за енергийно подпомагане през предстоящия отоплителен сезон. Това се осъществи чрез промени в Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, с които от 1 юли 2013 г. се увеличи доходната граница за достъп до програмата за всички рискови групи с 15 лв. Кампанията за приемане на Молба декларация започна на 1 юли и ще продължи до края на месец октомври. Очаква се броят на подпомаганите лица и семейства да се увеличи с около една четвърт. С колко точно ще се увеличат подпомаганите лица и семейства зависи изцяло от активността на правоимащите, тъй като целевите помощи за отопление се отпускат след подаване на Молба-декларация. Затова хората трябва да бъдат активни и да се обръщат за съдействие към дирекциите „Социално подпомагане”. Към настоящия момент, в началото на кампанията, е трудно да се направи точен разчет на необходимите средства, тъй като той зависи от цената на електроенергията на базата, на която се определя размерът на помощта. При запазване на цената на електроенергията за битови потребители на сегашното равнище или в случай на понижение, каквото вече ще се случи, се очаква минимално допълнително отваряне на бюджета, което при необходимост ще бъде компенсирано чрез вътрешно преструктуриране на бюджета на Министерството на труда и социалната политика. заключение искам да подчертая, че предприетите спешни мерки имат висок социален ефект без сериозно отражение върху държавния бюджет. Само с изпълнението на тези три спешни социални мерки подкрепа се очаква да получат над 300 хиляди лица, като е важно да се има предвид, че помощта ще достигне освен до тях и до техните семейства. Размерът на цялата помощ до края на годината е около 27 млн. лв. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ХРИСТО БИСЕРОВ: Благодаря, господин министър. Госпожо Манолова, заповядайте за реплика.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Господин Адемов, благодаря за отговора. Ще си позволя да го повторя от тази трибуна. Вие казахте, че около 40 хиляди български семейства ще се възползват от повишеното майчинство; 45 хиляди млади семейства ще получат със 100 лв. по-високи помощи за своите първокласници; около 80 хиляди български граждани и домакинства ще получат по-високи енергийни помощи представеното от Вас. Тук мога да добавя, че 71 хиляди български младежи ще бъдат подпомогнати при намирането на работа в резултат на мерките, които Парламентът предприема за стимулиране на работодатели за наемане на млади хора на работа, и още няколкостотин хиляди българи ще бъдат облекчени от неплащането на данък „колиба”. Колко българи ще получат два пъти по-дълго по-дълго обезщетение при фалити на предприятия, аз не съм готова да кажа, но това също ще засяга няколко десетки хиляди български граждани. Тоест буквално за месец работа и на Парламента, и на българското правителство реална подкрепа от държавата са получили няколкостотин хиляди български граждани, при това без това да натоварва бюджетът за 2014 г. и при това повечето от тези мерки, като изключим данък „колиба”, влизат в сила веднага. Тоест хората ще получат това облекчение и грижата от държавата незабавно, без да се чака следващия бюджет. Само за сравнение ще посоча какви бяха харчовете на предишното правителство в рамките на този бюджет. Ще припомня, че в последните заседания на Министерския съвет правителството на Бойко Борисов преразпредели над 300 млн. лв. 309 млн. лв., по министерства и близки общини, които се похарчиха свръх предвиденото в този бюджет. Само ще цитирам господин Орешарски, който каза, че около 490 млн. лв. са допълните ангажименти, които правителството на Борисов е поело по отношение на този бюджет. Тук няма да се позовавам на 50-те милиона, които похарчи служебното правителство, защото, признавам, не знам каква е тяхната ефективност, но те бяха насочени към най-бедните български граждани. Тоест нашето нашето правителство и Парламентът успяхме за месец да подпомогнем няколкостотин хиляди български граждани, без да харчим пари от бюджета, а предишното правителство натовари бюджета с над 700 млн. лв., без това да бъде почувствано от хората на нашата държава. Това, според мен, трябва да се казва. Това е един много силен аргумент. Ако протестиращите не искат да го слушат, аз съм убедена, че останалите български граждани искат да го знаят, пък в крайна сметка по делата ни ще ни съдят. Господин министър, имате право на дуплика.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 от предишното правителство бюджет, могат да бъдат насочени единствено и само към най-уязвимите съсловия от българското общество. Въпросът за ефективността на разходите, които предвиждаме, е изключително важен и от гледна точка на това какъв кръг от български граждани ще могат да се възползват от предприетите мерки. Очевидно е, че с този минимален социален пакет, който до края на годината ще струва около 27 милиона, се подпомагат достатъчно на брой – около 300 хиляди лица и семейства в България. Подкрепата, пак повтарям, трябва да бъде точно към тези, които са в затруднено положение, тези, които не могат сами със своите доходи да се справят. Ясно е, че личният проект на всеки един от българските граждани и особено тези в по-млада възраст не трябва да бъде свързан единствено и само с подкрепа от държавата, а трябва да бъде свързан с доходи от труд, с повишаване на Убеден съм, че и в следващия в следващата бюджетна година правителството на Пламен Орешарски ще вземе мерки към тези, които могат да се справят сами от гледна точка на тяхното стимулиране, на стимулиране на предприемачеството. А за тези, на които е трудно да се справят

на труда и социалната политика господин Хасан Адемов относно мерките, които предприема Министерството на труда и социалната политика по отношение на специализираните институции за деца с увреждания. Заповядайте, госпожо Пенева. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри, уважаеми господин Адемов! Обръщам се към Вас с въпроси, които касаят мерки, които предприема Министерството на труда и социалната политика по отношение на специализираните институции за деца с увреждания. В България има много хора и специалисти, и родители, които са убедени, че децата би трябвало да се отглеждат в семейна среда, но има много деца, които живеят в специализирани институции, отделени от семейства поради бедност, увреждане или невъзможен достъп до услуги. Целта е да подобрим техния живот и да имат шанса да получат по-високо качество на грижа, която е съобразена с техните индивидуални потребности. Преобладаващата част от домовете за деца с увреждания се намират в много малки населени места, в които липсва адекватна инфраструктура от здравни и социални услуги, далеч от семейства и приятели. Голяма част от децата са с множество увреждания и имат нужда от специализирани и комплексни здравни и социални услуги. Около 1600 деца и младежи с увреждания са настанени в домове. Вече няколко години България реализира национална стратегия, визия за извеждане на децата от институциите, стратегия, която цели основно промяна на философията на грижа за деца с увреждания. Най-уязвима е групата на децата в институциите. Какво реално се случва по изпълнението на стратегията досега? Една от основните цели на стратегията е е извеждане на децата от институции и настаняването им в подходяща семейна среда. На какъв етап е този процес и какъв ще е Вашият подход към децата в риск? Оказа се също така проблем в частност и приемната грижа. В регистъра за приемни семейства са вписани малко лица, а в същото време домовете са пълни с деца. Каква е причината за този дисбаланс и какви мерки ще предвидите? Благодаря Ви.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 Именно поради това ключов приоритет на държавата, и в частност на Министерството на труда и социалната политика, е осигуряването на комплексна подкрепа за тези деца, подпомагане и разширяване на възможностите им за социално включване, достоен живот в общността и пълноценна реализация. Основни елементи на тази подкрепа са деинституционализацията на грижата за деца и предоставяне на качествени и достъпни услуги в общността и семейна среда, включително и услуги за ранно детско развитие. Независимо от предприетите действия в посока подобряване на грижата за децата, темповете, с които се закриват специализираните институции за деца с увреждания, не бяха задоволителни. В резултат на това реформата в областта на грижите за деца стартира с подготовката и извеждането от институциите на децата с увреждания, защото те са в най-уязвимо положение. Ето защо първият проект „Детство за всички“ от плана за действие за изпълнение на националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ е насочен към близо 1800 деца над 3-годишна възраст и младежи с увреждания, настанени в 24 дома за деца с умствена изостаналост и 30 дома за медико-социални грижи за деца. Към момента е направен преглед и анализ на оценките на потребностите на 1797 деца и младежи с увреждания. На тази основа бе разработена Карта на услугите за 2076 деца и младежи. Картата обхваща 81 общини, като понастоящем тя се актуализира. През периода октомври 2012 – април 2013 г. е изготвена и задълбочена оценка на децата от домовете за деца с умствена изостаналост с оглед на оптималното разпределение на децата в новите резидентни услуги, подготовка на индивидуален план за извеждане на всяко едно дете от институцията съгласно неговите потребности и умения. Целта е да се закрият сегашните домове за деца с увреждания, като съгласно разработената карта на услугите ще бъдат изградени нови 149 центъра за настаняване от семеен тип, във всеки от които ще бъдат настанени до 12 деца. В рамките на проекта се предвижда още да се изградят като съществуващи услуги един дневен център за деца с увреждания, 8 нови центъра за социална рехабилитация и интеграция и 36 защитени жилища. За периода на изпълнение на проекта е проведено изследване на желанията и възможностите на родителите да поддържат контакт с детето си. С оглед обезпечаване на процеса на деинституционализация през последните години се забелязва разширяване на мрежата от социални услуги за деца в общността, като през 2008 г. техният брой е 70, през 2009 г. – 108, през 2010 г. – 143, през 2011 г. – 187 и към края на месец май 2013 г. достигат 220. Тези услуги включват дневни центрове за деца с увреждания, центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца, центрове за настаняване от семеен тип и преходни жилища. Важно значение за успешно реализиране на процеса по деинституционализация на децата има изпълнявания от Агенцията за социално подпомагане и партньорство с 83 общини проект „И аз имам семейство“, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Една от специфичните цели на проекта е децентрализиране на услугата „приемна грижа“ и разгръщането й на общинско ниво като инструмент за превенция на настаняването в специализирани институции – чрез създаване и реализиране на устойчив модел за развитие на алтернативна семейна среда и грижа за децата. Към месец май 2013 г. в приемни семейства са настанени 1631 деца, в това число 543 деца, изведени от специализирани институции. Следва да се отбележи, че от началото на 2011 г. се наблюдава тенденция в увеличаване на броя на утвърдените приемни семейства. През 2011 г. са утвърдени общо 395 приемни семейства, през 2012 г. – 645, в края на месец май 2013 г. техният брой достига 1610, като 547 от тях са отново по проект „И аз имам семейство“. За периода на изпълнение на проекта „Детство за всички“, благодарение на работата на системата за закрила на детето 162 деца от целевата група на проекта са осиновени, 35 деца са настанени в приемни семейства, 40 деца младежи са реинтегрирани, 15 младежи са настанени в защитени жилища, 7 младежи са настанени в преходни жилища, а 32 деца и младежи са настанени в центрове за настаняване от семеен тип. В момента по проект „Детство за всички“ 50 общини изпълняват строителни дейности, а останалите 31 са на различен етап при избора на изпълнител. Като конкретни предстоящи дейности и мерки се предвижда подготовката и преместването на децата и младежите с увреждане в новите услуги в общността и разширяване на обхвата на приемната грижа. Предвидени са обучение и супервизия на екипите в новите услуги, както и провеждането на национална информационна кампания за положителна промяна на нагласите към процесите на деинституционализация. Важно е да се отбележи, че проектите по Плана за действие се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез така нареченото „кръстосано финансиране”, което е пилотна практика и за самия Европейски съюз. Меките мерки се финансират с инструментите на Европейския социален фонд, а инфраструктурата на новите социални услуги, които ще заменят институциите, се изграждат с подкрепата на Европейския фонд за регионално развитие. Принос за изпълнението на Националната стратегия има и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Средствата за финансиране на проектите са над 100 млн. евро. В заключение бих искал да подчертая, че за да бъде успешен процесът на деинституционализация, е изключително важно да продължи добрата координация между институциите на всички нива, както и да се гарантира неговата приемственост и устойчивост, включително и с инструментите на следващия програмен период.

Един от основните проблеми, който се открои и в днешната дискусия за изпълнението на тази програма, е липса на напредък по подготовка на стратегически и планови документи. На базата на тях се програмират и средствата по Оперативната програма. За извеждане на децата от институциите липсва яснота как ще се осъществи втората фаза. Сега със задоволство разбирам, че Вие сте започнали да актуализирате плановия документ, с оглед напредъка през настоящия програмен период.

идентифицирате ли Вие забавяне на средства по тези проекти и по кои мерки от тях това е така и какви са причините за това? Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин

цели преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст, чрез извършване на целенасочена подготвителна дейност в осем пилотни области – Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, София, Русе и Търговище. Общият бюджет на Програма „Детство за всички” е в размер на 4 млн. 960 хил. 400 лв. и 13 млн. лв. за финансиране на новите услуги. До този момент са разплатени 1 млн. 902 хил. 140 лв.,

по отношение на деинституционализацията, е, че в следващия програмен период и след изтичане на тези проекти трябва да бъде осигурено устойчиво финансиране, което да гарантира предоставянето на социалните услуги. Защото, ако Оперативната програма „Регионално развитие” гарантира изграждането на инфраструктура, а Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” гарантира изпълнението на така наречените „меки мерки”, от тук нататък обаче, след като изтекат тези оперативни програми, е изключително важно да продължат устойчивите механизми за финансирането на тези социални услуги. Това е предизвикателство, което стои пред нас. Очевидно е, че с националните стратегически документи, за които и Вие говорихте по време на задаването на допълнителните въпроси, ние сме в състояние да подготвим следващата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през следващия програмен период по начин, по който тези социални услуги и изпълнението им да бъде адекватно финансирано и през следващия период. Благодаря. Благодаря, господин Адемов. За отношение, госпожо Пенева, имате възможност да го изразите в рамките на две минути, ако желаете. Уважаема госпожо председател, колеги народни представители, господа министри, господин Адемов! Първо, искам да Ви благодаря за оптимизма, който дадохте по отношение на децата, чиято съдба не е благосклонна към тях. Те всъщност са нашите деца и държавата е необходимо да се грижи за тях, давайки им възможност да живеят в среда, която е далеч по-благоприятна от тази в институциите. Деинституционализацията е доста сложен процес, не е лесно да изведеш деца от специализираните институции. Той е важен процес, защото в себе си включва и процеса на превенцията, тоест развитието на такава мрежа от услуги, която да бъде подкрепяна от семейство и деца в риск, така че семействата да продължават да се грижат за децата си и да не ги изоставят в специализирани институции. Реформата за грижата за деца с увреждания е реформа, която засяга цялото общество. Случващата се положителна промяна е знак, че работата в тази посока трябва да продължи и да се осигурят подходящи условия за развитието им. Необходимо е ясно да осъзнаваме, че е необратима и затова е важен ангажиментът на правителството за продължаване подкрепата на този процес. Коментарът Ви за Проект „Детство за всички” показва намерения от Ваша страна да се създаде устойчив модел за грижа за децата с увреждания, които ще бъдат изведени от специализираните институции. Апелирам към провеждане на ясно и точно планиране на услугите и насочване на децата според техните медицински, социални или образователни потребности.

Благодаря Ви, госпожо Пенева. С това участието на министъра на труда и социалната политика господин Адемов в днешния парламентарен контрол приключи. Благодаря Ви, господин министър. Сега идва ред на господин Петър Чобанов, министър на финансите, който ще отговори на едно или две питания, в зависимост от това как ще се разположите във времето с въпросите и отговорите. Първо ще пита Димчо Михалевски относно политиката на правителството за по-ефективно и ефикасно прилагане на принципа на програмното бюджетиране при управление на публичните финанси. Заповядайте, господин Михалевски. ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Принципът на програмното бюджетиране е един от важните принципи, който е въведен преди десет години като пилотна схема на бюджетиране в България, а от 2006 г. практически е разположен върху всички институции в страната и те прилагат този принцип. Моят въпрос към Вас е, първо, каква е оценката след 10 годишно прилагане от началото на пилотния проект и след по-мащабното прилагане от 2006 г. насам, като ефекти от това програмно бюджетиране? Ще припомня за нашите зрители и слушатели, че принципът на програмното бюджетиране е ориентиране към ефектите от различните програми, които изпълняват отделните ведомства. Тоест задължително условие е да се оцени в края на съответния период дали са постигнати съответните резултати, доколко ефективни и ефикасни са били усилията на администрацията и на изпълнителите на тези програми и проекти, за да могат да постигнат целите на бюджетирането. Това е изключително важно особено днес, когато непрекъснатото нарастване на абсолютния размер на бюджетите, отчитайки реалните процеси на инфлацията, поставят въпроса за тази ефективност и ефикасност и винаги, разбира се, недостатъчността на публичните средства, които се прилагат. Според мен това е един от големите резерви, които има всяка публична администрация – правилно да подрежда и отчита своите програми, да отчита техните резултати и в непрекъснат диалог с гражданите да може да пренасочва и препрограмира именно този подход. Защото, и след малко ще говорим за актуализацията на бюджета, именно това е един от съществените резерви според мен, с който Вие като инструментариум разполагате. Затова моят въпрос към Вас е: на финансите резултатите за периода на прилагане на програмното бюджетиране и какви биха били следващите стъпки за по-ефективно и ефикасно подобряване на този подход?

ще Ви информирам, че до отговор на въпросите, поставени към Вас, днес няма да се стигне, защото контролът ще приключи в 14,18 ч., какъвто е парламентарният правилник.

Благодаря. Госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожо министър, уважаеми господин Михалевски! Както коректно отбелязахте, през настоящата година се навършват 10 години от въвеждането на програмното и ориентираното към резултати бюджетиране в България. Избраният тогава подход представлява първата стъпка в развитието на подходите на бюджетиране и осигурява плавен преход от планиране, основано на исторически данни и класификация от икономически тип, към планиране на бюджета въз основа на целеви стойности за резултати от политики. Няколко години са необходими на Министерството на финансите да обхване разработваните и провежданите от министерствата и държавните агенции политики и да ги преведе на бюджетен език, като обвързва цели, резултати и ресурси. През целия този период процесът протича успоредно с традиционния подход на бюджетиране. Въведена е практика Народното събрание да одобрява разходите на министерствата и държавните агенции, включително по политики, Министерският съвет да утвърждава бюджетите им по програми, а отчетите на програмните бюджети да се изпращат в Министерството на финансите и в Народното събрание, както и да се одитират от Сметната палата. Влизащият в сила от началото на следващата година Закон за публичните финанси, за съжаление, не добавя допълнителни изисквания към подхода, оставяйки го на същото ниво на развитие. Дава се законова възможност за разширяване на обхвата и за включване на други първостепенни разпоредители с бюджетни кредити в този процес, включително и на общините. През изминалите години в Министерството на финансите не е правена конкретна оценка за прилагането на подхода. Той е оценяван от международни финансови институции в контекста на усъвършенстването на бюджетната процедура, повишаването прозрачността на бюджетните документи и вземаните управленски решения. Спорен обаче остава въпросът доколко настоящият начин на прилагане на подхода на програмно бюджетиране допринася за повишаване качеството и ефективността на предлаганите публични услуги. Следва да се отбележи, че през последните години се наблюдава сериозно отстъпление по отношение на ключови за прилагане на подхода елементи, изразяващи се в липса на подходящи показатели за изпълнение, на отговорност по отношение на постигането на заложените целеви стойности по тях, както и на неясно формулирани политики и визия за тяхното развитие в средносрочен план. На това до голяма степен се дължи наблюдаваното изместване на фокуса на диалога, който се води както в Министерството на финансите, така и в Министерския съвет, а също и в Народното събрание вместо обсъждането да се фокусира върху конкретните резултатите от политиката и съответните ефекти за обществото, дебатът се концентрира единствено върху търсенето на решения за удовлетворяване на натиска за финансиране. с това от съществено значение е отговорът на Вашия въпрос доколко правителството ще се ангажира със засилване и укрепване ролята на този инструмент, осигуряващ възможност за приоритизиране на политики в рамките на фискалните ограничения, наложени от една функционираща бюджетна рамка. Правителството вече декларира набора от инструменти, които ще използва за повишаване на ефективността на публичните финанси. Сред тях е и подходът на програмното бюджетиране. Министерството на финансите има решаваща роля за реалното функциониране, стоейки от страната на търсенето на информация, за вземането на добре информирани бюджетни решения. Естествено, това е необходимо, но недостатъчно условие за повишаване качеството на публичните финанси. Това, което ни предстои в близко бъдеще, освен възстановяване реалното функциониране на този подход на бюджетиране, който в последните години на практика не беше прилаган, е и постепенното обвързване на остойностяването на предоставените публични услуги с конкретни измерители за тяхното качество. Именно тогава подходът ще намери реалното си приложение, а няма да се имитира използването му. заключение считам, че текущото състояние на публичните финанси, както и това на икономиката ни, далеч се различава от възможностите. Ето защо непосредствен ангажимент на правителството, наред със спешните мерки за подобряване събираемостта на приходите, за противодействие на корупционните практики, за облекчаване на административната тежест, стоят и задачите за отстраняване на натрупаната при разпределение на разходите неефективност, на създадената култура за налагане на дисциплина без осигуряване на условия за предсказуемост и приоритизиране, както и на натрупаното закъснение в осъществяването на ключови за страната реформи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин министър. Господин Михалевски, имате възможност за два уточняващи въпроса. ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря. Уважаеми господин министър, благодаря. Така стоят нещата, за съжаление – въпреки въведеното програмно бюджетиране, историческият принцип на правене на бюджета продължава, още повече продължава историческият принцип на управление в отделните министерства и агенции. Вие споменахте, че приетият миналата година закон, който ще действа от 1 януари 2014 г. – Законът за публичните финанси, дефакто не въвежда нови изисквания спрямо наложилите се практики по отношение гарантиране на по-добра резултатност на принципа на програмно бюджетиране. Това за всички на популярен език означава по-добри крайни резултати за всеки български гражданин и за цялата ни държава. Моят въпрос е: Вие бихте ли подкрепили и участвали в конкретни промени, които да инициираме в рамките на следващите месеци, в Закона за публичните финанси, за да засилим това начало? вторият въпрос, свързан с първия, е: не считате ли, че наложилата се практика за управление на европейските средства по извънбюджетна сметка и извън цялата система на публичните финанси всъщност не е много състоятелна вече и трябва да има съответния контрол както от Народното събрание, така и от цялото бюджетиране, за да можем по-правилно да насочваме тези проекти и да ги ускоряваме, което и без това в днешните разисквания показа, че резултатът не е много добър? добър? Аз разчитам на Вашия отговор, за да можем да сме сигурни, че едни промени в Закона за публичните финанси могат да допринесат за по-добрата ефикасност и ефективност на публичния ресурс и, разбира се, да присъединим към тях и европейските средства. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски! Вие правилно отбелязахте, вследствие на моя отговор, че Законът за публичните финанси се нуждае от някои промени като това, което беше направено с него, е да се въведе набор от правила, които да осигурят фискална стабилност. За съжаление бяха въведени два набора от правила: един – национален, един – европейски, и могат да възникнат ситуации, в които тези цели взаимно да си противоречат. Освен това това начинът, по който той е зададен, наистина с нищо не ни помага по отношение на програмното бюджетиране. Затова Министерството на финансите е отворено по посока на дискусия как да подобрим този закон. този закон. Основната критика по време на приемането му беше, че той всъщност развързва ръцете на министъра на финансите да прилага практики, добре известни от близкото минало, които често ставаха обект на допълнителни въпроси от страна на Сметната палата, но които с този вариант на Закона за публичните финанси в действителност се прилагат. Естествено, че управлението на европейските средства и по-ефикасното им изразходване, ориентирано към реални резултати, които да доведат до по-добро благосъстояние и по-добри възможности като цяло за развитие на икономическите агенции, също трябва да бъде включено в този кръг въпроси при евентуална

тъй като до момента се считаше, че едва ли не в определени области само европейските средства са възможност за провеждане на политика. Добре знаем, че това не е така и противоречи на основни принципи, на които се базират тези европейски фондове. това, което Вие посочихте, напълно съответства на един по-добър стил и начин на управление не само на националните, но и на европейските средства. Благодаря. Благодаря Ви, господин Чобанов. Господин Михалевски, можете да изразите отношение към отговорите на господин министъра. ДИМЧО МИХАЛЕВСКИ (КБ): Благодаря. Господин министър, съвсем накратко – приемам Вашия отговор като готовност съвместно изпълнителната и законодателната власт да предприемем действия в тази посока, още повече, според мен, трябва да се опитаме, разбира се, гарантирайки съответните стандарти в различните сектори, защото например секторите на образованието и здравеопазването са изключително важни, а там сигурно има редица примери, показващи, че приложените програми не дават най-добрите резултати, но дори трябва да се опитаме да създадем междусекторна конкуренция, за да могат всички да бъдат мотивирани в едно състезание да показват по-добри крайни резултати. Само ще дам един пример: Програмата за развитие на кадастъра в България, която годишно носи на бюджета

По този начин спираше възможността да се развива кадастралното покритие на територията, което е изключително важно, при една изключително добра програма – след направените инвестиции между 2005 и 2009 г. тя носи на държавата всяка година 19 млн. лв. Това е добър пример, но той, разбира се, е и частичен. Благодаря

защото още когато го приемахме миналата година, беше ясно и ние заявихме, че, за съжаление, този бюджет няма да може да изпълни своите цели през настоящата година. Още повече, правителството приложи и реализира вече амбициозна програма за корективни мерки, насочени към най-уязвимите групи в България. Още повече, имаше реплики в публичното пространство, че актуализация на бюджета не се налагала и можело, както е структуриран бюджетът, той практически да издържи и да се прилага до края на годината.

Министерски съвет, не бе изпълнен нито в приходната, нито в разходната му част. Беше фетишизиран подходът и крайната цел, която според мен е важна, но не най-важната – да има определен паритет на дефицита, което стана за сметка на недофинансирането на ключови сектори в държавата и в крайна сметка спъна развитието на България. Ще припомня, че двата основни инструмента, с които „се балансираха” тези показатели,

страната, неизпълнението на приходите от акцизи и задържането на огромни количества данък добавена стойност, които не се възстановяваха навреме на българските фирми. с това, господин министър, искам да Ви попитам за три ключови неща: как оценявате изменените показатели на макрорамката към настоящия момент в сравнение с тези, при които е структуриран бюджетът за 2013 г.? Какви са последствията за България от тази промяна? Какви са мерките, които Вие смятате за приложими и биха могли да подобрят състоянието, като едновременно в тази ситуация гарантират фискалната стабилност и целите, които си е поставило правителството – да стимулира икономическия растеж? Благодаря Ви, господин Михалевски. Господин министър, можете да отговорите в рамките на пет минути. МИНИСТЪР ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Михалевски!

изместване на структурата и факторите на растежа в посока увеличаване на приноса на износа, което, разгледано в съвкупност, се отразява негативно на възможностите за получаване на данъчни приходи. Неслучайно самата Европейска комисия в своите пролетни прогнози, оценявайки тази ситуация, казва, че вероятно бюджетният дефицит няма да бъде изпълнен. Нейната оценка при непромяна на политиките е, че бюджетният дефицит ще достигне 1,6-1,7% от брутния вътрешен продукт, което е съизмеримо с влиянието върху бюджета – това показваме и ние при актуализацията, която предстои. С приетия в началото на месец декември 2012 г. Закон за държавния бюджет за 2013 г. тогавашното правителство декларира стремеж за по-бързо възстановяване на икономиката и осигуряване на устойчива макроикономическа среда. То пое ангажимента да осигури основни дейности за постигане на целите на приоритетните си политики, като води благоразумна фискална политика. Бюджет 2013 г. бе афиширан широко тогава като поредната стъпка за приближаване към целта за постигане на балансиран бюджет през 2015 г. и за запазване на ниски нива на дълга. Първите официални оценки за последиците обаче от изпълнението на бюджета още от месец февруари 2013 г. се проявиха чрез емитирането на извънредна емисия от шестмесечни сконтови бонове в размер от 800 млн. лв., което изчерпа гъвкавостта на лимита за поемане на нов държавен дълг. Подобна липса на предвидимост и последователност при провеждането на емисионната политика, при която решенията са предопределени от преследването на краткосрочни цели, неминуемо води до объркване на участниците на пазара и в крайна сметка не отчита ефектите в дългосрочен план. Вторият сигнал, че следва да се очаква напрежение в изпълнението на Бюджет 2013 г., се получи именно по линия на актуализацията на макрорамката. Към настоящия момент анализите за очакваното неизпълнение на приходите посочват като основни причини както оптимистичните допускания по прогнозата за макрорамката, така и недооценените ефекти от нормативни промени в режими и срокове за деклариране и внасяне на някои данъци, свиващото се вътрешно търсене, динамиката на вноса и износа и промените в някои конюнктурни пазарни показатели. Влиянието на тези фактори, както и ниската събираемост се отразяват върху постъпленията на данък добавена стойност и акцизите. Силно са надценени и постъпленията от данъка върху доходите от лихви. Предприетите до момента мерки осигуриха възможност за ревизиране на първоначалните оценки на приходните агенции в размер на 980 млн. лв. до, до, макар и с поставяне на напрегнати цели, неизпълнение на данъчните приходи по републиканския бюджет в размер на около 555 млн. лв. Бюджет 2013 г. не прави изключение по отношение непоследователността в решенията, водени от амбиция за консолидация, без да се отчитат процикличните ефекти върху икономиката, тоест бюджетът влияе в посока забавяне на растежа, както и недофинансирането на бюджетни системи, при това без те да са реално реформирани. Независимо от предприеманите през годините мерки, тази политика доведе до превръщането на проблема с просрочените задължения в хроничен, поставяйки бизнеса в много трудна ситуация с неразплатени вземания. Затова мерките, които предприемаме в тази посока, са да преодолеем натиска върху разходите от тези нефинансирани задължения към бизнеса и да предвидим ресурс в размер на 160,4 млн. лв., или 0,2% от прогнозния които ще са предназначени главно за погасяване на просрочени задължения на държавата към бизнеса, натрупани основно в няколко големи системи. Предвиждат се също така и допълнителни средства за инвестиции, както и средства за земеделските производители. Предприетата актуализация в никакъв случай не нарушава фискалната стабилност, тъй като се побира в рамките както на посочения в Закона за устройството на държавния бюджет, така и в Закона за публичните финанси дефицит в размер до 2% от брутния вътрешен продукт. Освен това бяха предприети редица мерки за оптимизиране на разходите на министерства и намаляване на някои разходи с 5%, което освободи един буфер и осигури по-голяма гъвкавост в размер на около 66 млн. лв. Благодаря.

и той е направен така, поне по предварителни данни, както сте ги публикували, че едновременно да не намалява стимулите за растежа, да освободи по-голям икономически периметър на реалните субекти, за да може моторът на България да заработи

официалното оповестяване на данните, периодично се появяваха изявления, че невъзстановеното ДДС е от порядъка на 250-270 млн. лв. В момента имаме истинската картина, ще Ви я оставя, тя е от Вашите служби (показва че истинският размер на невъзстановеното ДДС, което включва както просроченото, така и актуално наличното, се е движило за съответните периоди от над един милиард и четиридесет милиона от началото на 2010 г.

Особено обезпокоително е, че от началото на годината в тези месеци, когато избухна и България, очевидно е водена политика, която не мисли за бъдещето и не мисли да се изпълнява бюджетът, защото от момента просроченото ДДС клони между 350 и 380 милиона до идването на новото правителство, а общият размер е „стабилизиран” на около 700-770 милиона. Това е истинската картина. Така се е управлявал бюджетът на България и така се е задържало развитието на фирмите. Затова моят въпрос към Вас ще можете ли чрез амбициозната програма, която заложихте и в мерките за актуализация на бюджета, да свалите предвижданото неизпълнение на приходите от 980 на 550 милиона да се случи? се случи? И имам един конкретен въпрос – имало ли е сектори и министерства, в които в началото на година са извършени действия от техните ръководители, така че да утежнят бюджета с непланирани средства в рамките на настоящата година? Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Михалевски. Господин Чобанов, заповядайте за отговор. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Михалевски, благодаря Ви за изнесените данни, които показват ясно каква е била точната картина и как се е постъпвало по отношение на бизнеса. От началото на юли предприехме ускорени мерки по отношение на това да възстановим ДДС и за дванадесет дни възстановихме 454 милиона, което е съизмеримо със средномесечния размер на възстановяване от началото на годината досега, като обърнахме специално внимание на малките фирми, за които това е жизнено важно и на 1215 малки фирми възстановихме над 60 милиона ДДС. Дали ще се справим с натегнатите прогнози за приходите, които са доста амбициозни по отношение на приходните агенции? Смятам, че да и се предприемат необходимите действия за това, включително и по отношение на несъбрани до момента данъчни вземания, като се провежда активен диалог с тези, които ги дължат и се предприемат мерки и създаване на едни планове за близко разположение във времето на възможностите те ефективно да се разплатят. Това е съчетано с мерки за подобряване работата на приходните администрации, намаляване на административната тежест на бизнеса за работата с тях. Работи една работна група между министерството, Националната агенция по приходите, работодатели, синдикати, всички заинтересовани страни, които очаквам следващата седмица да обявят добри резултати по отношение на постигането на ключови мерки. Иначе по отношение на Вашия въпрос – да, има такива ведомства, които в началото на годината са постъпили по този начин и най-красноречивият пример в това отношение е Министерството на вътрешните работи, където със заповед на министър Цветанов са увеличени средства, които неговите служители получават, без те да са бюджетирани. Не казвам, че това е неправилно, не казвам, че те не заслужават тези средства, но това категорично не по който трябва да се действа при една нормална фискална дисциплина. Не може министър само със своята заповед да натовари бюджета допълнително със значителен обем разходи, които не са планирани, но които така или иначе вече се извършват, от които възникват задължения към бизнеса. И неслучайно една основна част от актуализацията по отношение разплащането на задълженията към бизнеса засяга и системата на Министерство на вътрешните работи, и плащането на подобни небюджетирани разходи, които възникват единствено по волята на министъра. Благодаря.

за стимулиране на икономиката, за стабилност на бюджета е точно този – да се възстановява ДДС, да се привличат средства, които са дължими от ДДС, за да може всеки да знае и да има правилата. Защото ще кажа още едно от началото на годината до встъпването на това правителство настъпилият падеж за дължимо ДДС, но несъбрано и едновременно с това невлязло в наказателна процедура за това, че не е събрано, е над 540 милиона. Това е колосално число. И в момента аз Ви благодаря за числото, което посочихте за първите дванадесет дни на правителството, където сте възстановили – 447 милиона, за да опровергаем спекулациите, които се появиха в публичното пространство за това, че премиерът Орешарски „бил манипулирал” данните. Няма как при онези при онези данни, които посочваха от 319 дължимо ДДС, Вие да възстановите 447. Очевидно числото, което е вярно, е това, което посочи премиерът – 776. Искам да посоча още нещо – за първи път в момента в средата на юли имаме драматично в добрия смисъл на думата намаляване на дължимото ДДС към българските фирми. И те го усещат, както ще усетят и в следващите седмици работата, която в момента извършвате и аз в аванс ще я заявя по отношение на намаляване на системата за единната сметка. Така трябва да се работи – фирмите да усещат подкрепата на държавата, за да бъдат лоялни граждани и лоялни данъкоплатци. Благодаря. Благодаря Ви, господин Михалевски. Благодаря на господин Чобанов за участието му в днешния парламентарен контрол. Това беше последното питане, отговори. Приключваме днешното пленарно заседание. Следващото заседание ще бъде през следващата седмица в сряда – 24 юли, от 9,00 ч.